zastupnici, nastavljamo sa 8. sjednicom. Na redu je - Prijedlog zakona o dopunama Zakona o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske, prvo čitanje, P.Z. br. 114 Predlagatelj ovog akta je zastupnik Ante Kotromanović na temelju članka 129. Poslovnika Hrvatskoga sabora. Kod donošenja ovog zakona primjenjuju se odredbe Poslovnika koje se odnose na prvo čitanje. Prijedlog akta primili ste poštom. Vlada je dostavila mišljenje. Raspravu su proveli Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav, Odbor za zakonodavstvo, Odbor za obranu i Odbor za ratne veterane. Izvješća ste primili na sjednici. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Molim? Da. Gospodin zastupnik Ante Kotromanović. Izvolite.

i prije nego što krenem obrazlagati motive i ono što me nagnalo da predložim ovakav prijedlog zakona, ja bih vas molio danas da se isključivo koncentriramo na ovaj prijedlog zakona. Ne bih volio da ta rasprava ode na nekakvo bespredmetno prepucavanje ideološko, a to sam vidio ovdje nažalost u Saboru da tu uvijek završi na Ustašama i Partizanima. Ja bih vas molio da isključivo danas se koncentriramo i govorimo o prijedlogu zakona s argumentima za i protiv i da govorimo danas o ljudima, o herojima koji su apsolutno za ovu Hrvatsku državu napravili najviše što su mogli, a oni su na kraju poginuli. Kao što znate, ja sam od Vlade dobio negativno mišljenje za ovaj prijedlog zakona, kako se to kaže kod nas, dobio sam nogu ili dvojku i to je u redu, Vlada ima svoj stav i svoje mišljenje. Ja smatram da je problem procedure već zašto sada raspravljamo o nečemu što je Vlada već iznijela svoje mišljenje prije nekoliko mjeseci. Ja mislim da bi Vlada trebala prvo odlučiti na temelju, da Parlament i da mi saborski zastupnici raspravimo bilo koju ideju, inicijativu, nije važno sa koje strane je, i da tek na temelju toga donese nekakvo mišljenje, stav o tome da li je to možda dobro ili nije dobro. Danas, ja se danas osjećam kao Don Quihote koji će jurišati na nešto, što unaprijed zna da neće pasti. Što me motiviralo da predložim ovaj Zakon o dopunama Zakona o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske, isključivo za poginule pripadnike Hrvatske vojske. Republika Hrvatska je svoju neovisnost izborila u Domovinskom ratu od 1991. godine do 1995. godine. Mnoštvo mladih momaka i djevojaka uključile su obranu svih svojih krajeva ne štedeći se. Mnogi su ostali bez domova, bez dijelova tijela, bez života. U toj okrutnoj borbi na život i smrt, život je položilo oko 14 tisuća osoba. Oko 1100 osoba još se vode kao nestale. Više od 36 tisuća ljudi imamo ranjenih. Materijalna šteta u vidu izravnih i neizravnih šteta je ogromna. Trećina Republike Hrvatske je bila okupirana. Sredinom 1991. godine Hrvatska je vojska s obzirom na svoje mogućnosti, kako materijalne, tako i ljudske, uvježbanost, opremljenost uspjela zaustaviti neprijatelja na svim linijama fronte. Tijekom narednih godina Hrvatska vojska izvodi niz oslobodilačkih operacija, da bi konačno 1995. godine stavila pod kontrolu većinu okupiranog teritorija. Tko je to učinio? Tko je obranio Republiku Hrvatsku? Tko je obranio Vukovar? Tko je obranio Osijek? Tko je obranio Vinkovce? Tko je obranio Sisak? Tko je obranio Karlovac? Gospić? Tko je obranio Zadar? Šibenik? Tko je obranio Sinj? Tko je obranio Dubrovnik? Tko se u petogodišnjem ratu tukao uništavao neprijateljske avione, tenkove, transportere? Samo je u Vukovaru uništeno nekoliko stotina oklopnih transportera i tenkova. Tko je jurišao na bunkere i rovove probijajući prvu crtu? Tko se ubacivao u neprijateljsku pozadinu radeći diverzije? Tko je izvlačio mrtve i ranjene suborce? Tko je oslobodio okupirane krajeve operacijama Maslenica, Bljesak, Oluja? Ratnici, fajteri, mali ljudi, oni o kojima ću govoriti u ovom Parlamentu. Ne političari, ne saborski zastupnici, ne oni koji su se obogatili i bogate na krvlju. Ne samo ratnici pripadnici Hrvatske vojske. Oni koji su poginuli i oni koji su ostali živi. Suglasnost i potporu za ovaj prijedlog dobio sam od obitelji poginulih i od Udruge obitelji poginulih. Za novo odličje "Heroj Domovinskog rata" dobio sam više desetaka pisama potpore isključivo od obitelji poginulih branitelja. Ne bih želio da ni na koji način ovo shvatite kao politizaciju, prikupljanje jeftinih političkih bodova. Kolege zastupnici, molim vas za razumijevanje, molim vas za potporu. Mi ovdje odlučujemo, vi odlučujete, vi ste saborski zastupnici birani od naroda. Ja znam i vi znate da Republika Hrvatska ima odličja za hrabrost koja se zovu "Domagoj" i "Šubić" i da su ona dodjeljivana. Ali ja znam i vi znate da to odličje nose neki ljudi koji nikada nisu bili na bojišnici, koji nikada nisu osjetili patnje rata, koji nikad nisu osjetili smrt. Pitam se koliko je poginulih pripadnika Hrvatske vojske dobilo odličje "Domagoja", odličje "Šubića"? Ugledni pripadnici Hrvatske vojske dobili su odličje reda "Petra Zrinskog" i "Frana Krste Frankopana", ali to je civilno vojno odličje koje se ne dodjeljuje za hrabrost i junaštvo već po inerciji za sve poginule, kako civile, tako i vojnike. I u tome je bit. Moja ideja je da ustrojimo novo odličje koje bi nazvali "Heroj Domovinskog rata", "Junak Domovinskog rata", potpuno svejedno, a dodjeljivalo bi se isključivo za poginule pripadnike Hrvatske vojske koji su opetovano, znači više puta činili herojska djela i koji su poginuli kao heroji. Smatram da ti ljudi, najzaslužniji za stvaranje Republike Hrvatske, ljudi koji su nama omogućili da sjedimo ovdje imaju puno pravo na svoje istaknuto mjesto u povijesti Republike Hrvatske. Ti ljudi su moralne vertikale našeg doba. O njima moramo učiti u školama. Gdje su oni danas i da li ih imamo, a oni su temelj novostvorene države, naše države Hrvatske. Ovaj moj prijedlog ne mora biti konačan. Ovo je samo prijedlog zakona. Niti je najbolji, niti je najpametniji. Volio bih da su se i drugi uključili u izradu prijedloga zakona koji bi tada sigurno bio bolji i sveobuhvatniji. Neki kažu da je kasno, da bi imali podjele, nekakve nove podjele, ja mislim da ne. Zašto? Zato što učiniti pošteno nikad nije kasno. Zato što danas kad imamo ovoliko vremenskog odmaka od Domovinskog rata možemo trijezne glave odlučivati i donijeti odluke koje su najbolje za sve nas. Ona stara poslovica kaže dobri konji sve stignu. Ja molim Vladu, molim predstavnike Vlade Republike Hrvatske, iako su odbili ovu inicijativu da promijeni mišljenje. Stoga predlažem da ovo bude projekt svih nas, projekt Hrvatskog sabora, predsjedniče Sabora, bez obzira na stranke, bez obzira na politiku, molim vas da poduprete ovu ideju te vas molim za konsenzus. U materijalnom smislu, ovo novo odličje ne bi koštalo puno. Malo. U moralnom pogledu, dobili bi puno. Jako puno. Dobili bi heroje rata, heroje koje danas na žalost službeno nemamo. A svi mi ovdje koji smo bili u Hrvatskoj vojsci znamo za te ljude. Mi smo im zapovijedali. Pod našim zapovjedništvom otišli su i nikada se više nisu vratili. Pod našim zapovjedništvom činili su herojska djela na prvim crtama bojišnice širom Republike Hrvatske. pa ću sada tako reći ovdje. Imamo ovdje mog kolegu saborskog zastupnika Đakića koji je sa svojom bojnom u jednoj operaciji kada dvije gardijske brigade nisu mogle probiti crtu, on je sa svojom bojnom 17 km su doslovce u jednom danu to napravili gdje je dosta ljudi poginulo i to su sigurno junaci Domovinskog rata. Evo nekoliko poginulih heroja za koje smo čuli, za neke nismo čuli o kojima govorimo, o nekima ne govorimo, a opet službeno pitam se gdje su oni sada. Josip Jović, prvi poginuli pripadnik poginuo za Uskrs na Plitvicama za njega ste svi čuli. Blago Zadro, legendarni zapovjednik, ratni zapovjednik koji je poginuo u Vukovaru. Njegov sin Robert Zadro, malo ljudi je čulo za njega, ranjen, poginuo na Kupresu jurišajući na tenkove. Ivan Režić, specijalac ATI Lučko poginuo u proboju na Vukovar. Jure Kapetanović, specijalne postrojbe Hrvatske vojske ranjen u Vukovaru, poginuo na južnom bojištu. Goran Kliškević dva puta ranjen da bi poginuo izvlačeći ranjenog suborca. Andrija Matijaš legendarni dozapovjednik 4. gardijske brigade poginuo u direktnoj borbi sa neprijateljem.

u "Oluji" u proboju prema Petrinji. Damir Tomljenović jedan od najboljih zapovjednika koji je Hrvatska vojska dala iz 1. gardijske brigade poginuo na Velebitu. Franko Zagorčić, Marijan Šuto, Karlo Pajić, Ivica Vukičević poginuo u Kruševu, nakon 15-ak dana dobili smo tijelo da bi spasio nas nekolicinu, bio je zarobljen. Tijelo koje je masakrirano i nismo ga mogli prepoznati, jedino po čizmama. Ivica Folić, Jozo Kunac, Nevenko Petric, Josip Markić, Nikola Đalto, Alfred Lisica, Zvonko Mlinarić, Ivan Poljak zapovjednici u Vukovaru. Anton Gašić, Velimir Đerek, Mile Mlinarić, Stipica Barišić, Ivica Čolak, Bađo Šimić, Ante Šaško, Damir Martić i kao zadnjeg kojeg ću danas ovdje reći Anti Toni Meštrović. 19 godina imao je kada je '91. godine poginuo u jednom žestokom napadu koji je osobno vodio Ratko Mladić iz Knina prema Šibeniku na Miljevačkom platou uništio je 4 oklopna transportera, tenk i dva kamiona. 19 godina ima. Tko zna za njega? Tko je čuo za njega? Čuli su samo oni koji su ga pokopali, nitko drugi. Da li su ovi ljudi heroji? Da li su ovi ljudi junački poginuli braneći nas i Republiku Hrvatsku? Mnogi su bili golobradi mladići koji ni život nisu kušali. Pa valjda ti ljudi imaju pravo na ulicu, na trg. Oni ne smiju ostati nepoznati. Mi snosimo krivicu za njihovu anonimnost. Što je to Domovinski rat? Domovinski rat su ovi mladići. To nisu frazetne kojima se mi koristimo mi političari najviše, kada se zaklinjemo u Domovinski rat s vremena na vrijeme. U ime ovih ljudi, u ime onih koje nisam spomenuo, a isto su tako zaslužili ovdje, ponovo apeliram na razumijevanje i potporu. Ustanovljenjem odličja "Heroja Domovinskog rata" ispravila bi se nepravda prema stotinama branitelja koji su svojim junaštvom, stradanjem i žrtvom omogućili stvaranje neovisne i samostalne Republike Hrvatske. Kada već na kraju, kada već dnevno otkrivamo niz negativnih pojava, stvari, lažnih branitelja, vrijeme je da se sazna i da govorimo o onim pravima. Hvala vam puno. Hvala. Imamo jedan ispravak, valjda nije ispravak ove tvrdnje. Gospodin Josip Đakić. Izvolite. **Đakić, Josip (HDZ)** Hvala lijepo. Gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora. Pa evo samo ću jedan ispravak uvaženom kolegi Kotromanoviću i suborcu. Pa nije točno da su samo dva odličja ustanovljena za heroje i junake Domovinskog rata. Od 29 ustanovljenih odličja u Republici Hrvatskoj, čak 15 je za službu u Hrvatskoj vojsci i za časno služenje domovini. 15 odličja koja su u raznim nivoima poredana zasigurno dovoljno nagrađuju sve one koji su zaslužili. Posebno one koji su poginuli kao časna spomen na njih o čemu ću govoriti u svojoj raspravi. I da kažem s obzirom na pohvalu koju je izrekao kolega Kotromanović. Ja sebe smatram jednim koji su nešto učinili za domovinu Hrvatsku i zato sam pravično nagrađen sa 11 medalja i odličja i sasvim sam s time zadovoljan. Hvala. Želi li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Da. Predsjednik Odbora za obranu, gospodin Boris Šprem. Izvolite. Hvala lijepo. Gospodine predsjedniče, poštovani predstavnici ministarstva, uvažene kolegice i kolege. Odbor za obranu Hrvatskog sabora održanoj na 7. sjednici održanoj 24. rujna 2008. godine razmotrio je Prijedlog zakona o dopunama Zakona o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske koji je predsjedniku Hrvatskog sabora dostavio Ante Kotromanović zastupnik u Hrvatskom saboru aktom od 16. lipnja 2008. godine. Otvoren je na temelju članka 64.a Poslovnika Hrvatskog sabora i raspravljao o predmetnom aktu kao zainteresirano radno tijelo. Greškom piše da je kao matično, matično radno tijelo je Odbor za Ustav, Hrvatske uvodno je obrazložio predlagatelj Ante Kotromanović zastupnik u Hrvatskom saboru, koji je u svom izlaganju istaknuo da bi se ustanovljavanjem odličja "Heroj Domovinskog rata", ispravila nepravda prema braniteljima oko 100-njak koji su više puta učinili junačko djelo, ali za isto nisu dobili odličje. Ovaj Odbor zaprimio je i mišljenje Vlade Republike Hrvatske od 28. kolovoza 2008. godine. Predstavnik Vlade istaknuo je da Vlada Republike Hrvatske ne podržava Prijedlog zakona o dopunama Zakona o odlikovanju i priznanju Republike Hrvatske koji je podnio Ante Kotromanović. u svom izlaganju u bitnom je naveo da su važećim zakonom već ustanovljena odličja za iznimnu hrabrost, junački čin u ratu, izravnoj ratnoj opasnosti ili u posebnim okolnostima u miru, te da su detaljno propisani uvjeti i postupak njihove dodjele. Nadalje je napomenu da su u obrazloženju zakonskog prijedloga navodi, da će za dodjelu predloženog odličja biti potrebno izraditi stroge kriterije, ali da normativni dio teksta prijedloga zakona ne sadrži kriterije niti naziv tijela koje bi bilo nadležno za izradu istog kao ni ovlast zakonodavca da kriterije može propisati podzakonskim propisom, te da dio prijedloga zakona koji se odnosi na ocjenu izvodi potrebnim sredstava ne sadrži odgovor na što bi se utrošila predviđena sredstva. Nakon uvodnog obrazloženja predlagatelja prijedloga zakona i predstavnika Vlade Republike Hrvatske u raspravi su sudjelovali članovi Odbora za obranu te su iznijeli suprotstavljena mišljenja. Najprije ću pročitati ona koja su bila za to da se donese predloženi zakon. "1. da mnogi poginuli hrvatski branitelji odnosno njihove obitelji nisu dobili posmrtno odličje za hrabrost. 2. da je potrebno ustanovljavanje takvog odličja jer postoje živi heroji kojima bi se isto moglo dodijeliti. 3. da se detaljno razrade kriteriji za dodjelu predmetnog odličja i formira povjerenstvo koje bi moglo dodijeliti najviše 100 odličja "Heroj Domovinskog rata". 4. da je mali broj odličja koja se temeljem sada važećeg zakona mogu dodijeliti vojnicima, dočasnicima i časnicima u odnosu na broj odličja u drugim zemljama gdje se vojnicima može dodijeliti od 10 do 20 odličja. 6. da se predložena inicijativa dopune zakona podržava te da se ista doradi prije ponovnog upućivanja u proceduru. 7. da bi se trebalo predložiti donošenje novog zakona o odličjima a u koje bi se ugradilo i predmetno odličje. I 8. da postoji javni interes da imamo heroje Domovinskog rata." imamo mišljenja koja su protiv donošenja zakona. "1. da mnogi poginuli i ranjeni hrvatski branitelji iz Domovinskog rata nisu dobili zaslužena odličja i čine ali da je sada prekasno da se ustanovljava novo odličje; 2. da je postojećim zakonom na zadovoljavajući način riješeno pitanje dodjela i broja odličja." Nakon provedene rasprave predloženo je da se prihvati Prijedlog zakona o dopunama Zakona o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske i da se sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi upute Vladi radi pripreme konačnog prijedloga zakona. O navedenom prijedlogu članovi odbora glasovali su 4 za, za, 4 glasa protiv i 1 glas suzdržan, te su odlučili Hrvatskom saboru predložiti donošenje slijedećeg zaključka. "Ne prihvaća se Prijedlog zakona o dopunama Zakona o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske." Hvala. **Bebić,

odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske. Predlagatelj je u svom uvodnom dijelu kazao što ga je vodilo odnosno s kojim smjernicama je išao u taj prijedlog. Ja vjerujem svom prijatelju i ratniku da je on to imao dobru namjeru i da najvjerojatnije to nije htio koristiti u dnevno političke svrhe. No, ne mogu se složiti kao ni klub Hrvatske demokratske zajednice da je u proteklom razdoblju načinjeno velike pogreške prema hrvatskim braniteljima. Ako je to netko načinio onda to mi zasigurno nismo radili. godina otprilike su prestala ratna djelovanja na području Republike Hrvatske i na području koje je kontroliralo Hrvatsko vijeće obrane na na rubnim znači krajevima Bosne i Hercegovine i zadnje akcije su se vodile, znači združene snage Hrvatske vojske i Hrvatskog vijeća obrane sa Armijom BiH oko područja oko same granice na tome dijelu. Prošlo je trinaest godina. Hrvatska Vlada je donijela, predložila Hrvatskom saboru a Hrvatski sabor je usvojio pravilnik po kome se za junaštvo dodjeljuje čin "Red kneza Domagoja" sa ogrlicom a za junačni čin se dodjeljuje "Nikola Šubić Zrinski". A ono o čemu mi danas pričamo i kako sam ja shvatio prijedlog ovaj da bi ovaj heroj Domovinskog rata trebao se dodjeljivati našim pokojnim palim vitezovima

Isto tako, da se znači taj red sa posebnim pleterom dodjeljuje za one koji su nestali. Predlagatelj je u svome uvodu kazao

da su pripadnici Hrvatskog vijeća obrane koji su zajedno branili granicu Republike Hrvatske i podsjećam tamo gdje su bile ustrojene postrojbe Hrvatskog vijeća obrane u Bosni i Hercegovini neprijatelj nije uspio prijeći rijeku Savu odnosno granicu i okupirati Republiku Hrvatsku, da se tome još može pridodati cirka oko 6,5 tisuća poginulih pripadnika Hrvatskog vijeća obrane i preko 12 tisuća ranjenih. Heroj Domovinskog rata, sama riječ u srednjovjekovnoj svjetovnoj praksi prihvaćena je kao heroj, kao nadčovjek. Postavlja se pitanje koje povjerenstvo, koji tim ljudi danas 13, 15, 16, 17 ili 18 godina, koji danas može odrediti koji je taj heroj, tko je taj prvi nadčovjek, kojih je to deset prvih odličja, kojih je prvih sto, ili tisuću, ili 10 tisuća. Hoćemo li dodijeliti, predlažemo da dodijelimo svima onima koji su pali. I tko je to danas poslije toliko godina toliko godina spreman učiniti i nanijeti još jednu bol onima koji budu izostavljeni iz tih dodjela. To je dobra, plemenita gesta da se dodijeli jednom dijelu. Zasigurno mi imamo od ovih tisuća, preko 20 tisuća naših poginulih vitezova da imamo možda i 20 tisuća baš prvih heroja, vitezova koji su nekoliko puta ranjavani bili, koji su sa jednom zoljom stajali pred kolonom tenkova. Pa i manji sa onom jednom prvom minom nagaznom u kojoj nismo uopće imali upaljača na samom početku. Ali isto tako moramo znati da je bilo i onih koji su ili mobilizirani po drugi i treći puta, pala granata u vojarni, nažalost poginuo je. Bio je mobiliziran, bio je obučen. Postavlja se pitanje kako ćemo to ispraviti. Na koji način mi možemo kazati nekome da, majci, unuku, sinu, obitelji da i vaš je muž, djed, majka, brat ili sestra poginuli ali oni nisu poginuli kao heroji. Jer koliko sam ja shvatio da su sredstva negdje oko 3 milijuna i da se kroz tri godine ide u dodjelu svih tih odličja. Mislim da sve propuste koji su se desili u svim našim ratnim brigadama da snosi veliku odgovornost sam zapovjedni lanac počevši od zapovjednika pa preko personalnih službi određenih brigada pa do zbornih područja. Jer mi smo morali znati kad nam je koji na koji način poginuo jer smo pisali ratne puteve za te ljude. Ja sam imao tu čast da u Domovinskom ratu budem zapovjednik dvjema brigama, jednoj R brigadi i jednoj gardijskoj brigadi. I svake godine u znak, jednu u jesen, jednu u proljeće imam obljetnicu brigada i organiziram kao ratni zapovjednik sa jednim timom ljudi, iako brigada iz mjesta koju sam vodio za vrijeme Domovinskog rata nema svoga središta, jer je grad Derventa okupiran. Ali to radimo u Slavonskom brodu i radimo ponovno u Derventi. I sjetimo se svaki puta svih naših branitelja, poginulih. I mi vrlo dobro znamo međusobno kako i na koji način je Uz sve gore navedeno i one prijedloge za koje je kolega Kotromanović kazao, Klub Hrvatske demokratske zajednice, ne iz političkih razloga, nego jednostavno iz svih ovih razloga koje smo kazali, da baš sada ne napravimo veliku nepravdu i da ponovo ne diramo te naše vitezove koji su svoje živote dali i njihove obitelji i da ne nanesemo sada ponovo grešku da kažemo ovaj je heroj, a ovaj nije. Za mene su oni svi heroji, svi su oni poginuli u obrani suvereniteta Republike Hrvatske i svi mogu biti heroji, svi ili nitko!

Ja moram zapravo dva ispravka napraviti ali pod jednim nazivom, ja sam član Odbora za ratne veterane i svojevremeno sam rekao da razmišljam o tome da više ne sudjelujem u radu jer nažalost kao i sve oko Domovinskog rata sve se politizira. Moj kolega Mato je krenuo sa jednom tezom koja liči na crkvenu dogmu, čak i crkvene dogme su danas na propitivanju i preispitivanju. Nismo griješili. Nažalost ja moram samo jednu činjenicu reći. Da su u "Oluji" bojne vodili ljudi koji danas imaju činove iz bivše JNA, nikada nisu prevedeni. Zašto nisu to znaju neki koji su politički o tome odlučivali. I ako samo na to svedemo to je dovoljan razlog da propitamo i propitujemo sve naše odluke i sve naše stavove pa bez obzira što je prošlo 13, 14 ili 15 godina od rata. Hvala. Hvala. U ime Kluba SDP-a, gospodin zastupnik Davorko Vidović. Izvolite. Kolegice i kolege, ja sam rođen kao četvrto dijete u obitelji i najmlađe i sjećam se trenutaka kada sam bio dječačić, davno je to bilo, 5, 6, godina, kada bi moja, moj stariji brat i dvije sestre otišle u školu, onda bih ja poskrivečki uzimao knjige koje su mi oni branili da uzimam. Dvije su mi bile posebno intrigantne, jedna od tih knjiga je enciklopedija u slikama "Svijet oko nas", fascinantna, zanimljiva, šarena, a druga, druga knjiga koja mi je bila zabranjena da je uzimam ili da se s njom igram je bila uvezana u platno sa reljefom i knjiga se zvala "Narodni heroji Banije i Siska". U toj knjizi za dječačića koji je to čitao onda su se nalazile fotografije i kratki opisi povijesti, biografija i značajnih događanja vezano za te ljude. Ja ću vam sada najizust nabrojati barem 20-ak imena iz te davne čitane knjige od Cape, Špiljka, Marjana Cvetkovića, Frane Ogulinca, Selje itd.. Ja vas pitam kolegice i kolege, koje je to dijete, koji to recimo osmoškolac može nabrojati ijednog heroja Domovinskog rata? Ne povlačim ja nikakve povijesne paralele. Ne samo da oni to ne znaju. Prije dvije godine se povela velika rasprava, jer je jedna naša kolegica uhvaćena u jednom trenutku pitanjem da nabroji tri heroja Domovinskoga rata, se našla u neprilici. O tome se pisalo, govorilo, a ja odgovorno tvrdim, ne da ne znaju učenici, obični građani, nego saborski zastupnici, mi koji smo natprosječno obaviješteni, natprosječno politizirani, natprosječno povijesno obrazovani ne znamo tko su heroji Domovinskog rata. Ja vas molim, malu anketu, ispišite, ali odmah sada, četiri imena heroja Domovinskog rata. Pa slušajte, Poslovnik ne može predvidjeti sve situacije. Kolegice i kolege, ne shvatite ovo kao provokaciju, ovo je pokušaj da se svi zajedno zamislimo nad činjenicom da smo valjda jedina zemlja u svijetu koja je vodila obrambeni oslobodilački pravedni rat. Rat nakon kojega nema heroja. Sve što je moj prethodnik Mato govorio je zapravo išlo u prilog suprotno onome što je na kraju zaključilo. Suprotno tome. Ja vas molim isto tako ako znadete, navedite jednoga nositelja Domagoja ili Trpimira, ne zna se o tome, ne zna se o tome. U osmom razredu osnovne škole dva sata se uči o Domovinskom ratu. Vode se prijepori oko toga, hoće li se kojem branitelju u našem gradu dati ime ulici ili trgu, u kojoj je on postrojbi bio, pa se vagalo čak i njegovo političko ili ne znam kakvo, ideološko opredjeljenje itd.. To nije dopustivo. Argument koji ste naveli Mato protiv ovoga, da je prošlo 13 godina od borbi je upravo za mene argument kontra. Baš ova vremenska distanca može nam pomoći da formira se jedno neovisno stručno i ozbiljno povjerenstvo bez ikakvoga licitiranja, bez navijanja za svoje iz moje brigade, moga grada ili moga kraja ili mojega poznanika, da se objektivno valorizira herojstvo. Ne mogu se složit da nema heroja. Stranglersi, jedna britanska punk skupina je pjevala svojevremeno "no more heroes any more". Nije točno da heroja nema. To bi bilo tragično za bilo koju generaciju i za bilo koje društvo da heroja nema. Reći da smo svi heroji može biti zgodni eufemizam da se kaže nitko nije heroj. To nije točno. Inflacija odlikovanja koju smo imali, davanje tih odličja, oprostite samo molim da ne upisujete u ove anketne listiće ime generala Zagorca. To je jedini za kojeg sam siguran da nitko neće pogriješiti ako napiše, jer je on dobio sva moguća odličja. On je jedini. Dakle, inflacija odličja, kriteriji po kojima su se dodjeljivali su doista dezavuirali, omalovažili veliki dio tih odlikovanja. Kolega Mato je rekao, imali smo mnoštvo poginulih. Ti su naši suborci stradavali na različite načine. Ja cijenim duboko i poštujem svaki život i svaku žrtvu koja je pala za ovu zemlju. Ali reći da nije bilo heroja, to nije dobra poruka. U Hrvatskoj postoje i postojali su ljudi, nikli niotkuda, ja ih znam. I Jožu i Štefa i Drageca koju su došli ili iz željezare ili iz rafinerije ili su radili kao obrtnici, vozači, taksisti, koji su pokazali nevjerojatnu hrabrost u ratu. Obični mali ljudi. Nema nikakvoga razloga da se izniveliramo u našim doprinosima, a svačiji doprinos treba cijeniti. Zato imamo 19 odličja. Imamo 19 odličja koja su različito rangirana. Da, postoje razlike u našim doprinosima. Ja se ponosim svojim sudjelovanjem u Domovinskom ratu. Ja se ponosim onime što sam činio, ali se ne smatram herojem. Ja mogu nabrojati moje kolege, moje suborce kojima se istinski divim i danas za ono što su učinili u vrijeme Domovinskoga rata. Ta hrabrost, požrtvovnost i znanje koje su oni pokazali i umijeće i način na koji su se davali je fascinantan. Kolegice i kolege, znam da će mnogi smatrat nepristojnim usvojit prijedlog, Vlada se uostalom i očitovala, koji dolazi od jednog oporbenog zastupnika. Odbacite ga. Nemojte ga prihvatit ako je to toliko teško. Mi u klubu SDP-a ćemo ga prihvatit i podržat. Vi ga odbacite. Ali vas molim da još jednom razmislimo kako i na koji način sada sa manje ohlađeniji, da tako kažem, sa dosta emocija, mi koji smo bili u Domovinskom ratu sigurno i danas, ali ohlađeniji, pripremite vi zakon. Neka ga Vlada pripremi. Učinimo nešto da ispravimo evidentnu nepravdu koja je iznivelirala i na taj način umanjila specijalne posebne herojske doprinose, jer nismo i ne moramo svi biti heroji. Ali neki od nas to jesu. Ovo shvatite i kao svojevrsni pledoaje da se na ozbiljan način razgovara o onome što ne bi smjele biti više kontroverze i što ne bi smjelo biti ideologizirano niti politizirano na bilo koji način. Mi u Hrvatskoj nažalost ne samo da ne znamo tko su bili naši neprijatelji, nego naši mladi ne znaju ni tko su bili naši heroji, nego ne znaju ni tko su bili naši neprijatelji. Postoji jedna opća i paušalna, krajnje nepravedna i loša slika i odgovor koji se može čuti kad se razgovara s mladim ljudima. Tko su bili naši neprijatelji, kažu oni Srbi. To je uvredljivo i netočno. Mi smo se borili protiv jedne nakaradne, nakazne, povijesno prevladane velikosrpske fašistoidne ideologije koje je bila u svojoj naravi genocidna, osvajačka i krajnje Ali se nismo borili protiv srpskog naroda i to nije pošteno prema onim našim sugrađanima koji jesu Srbi, koji daju svoje doprinose u svojim gradovima i u ovoj zemlji uopće. Mi zato moramo govoriti o tome tko nas je to napao. To nisu kolega Srbi, to nisu Srbi, to je kao da nismo sposobni razlikovati Beethoven a i Hitlera. Ja vas molimo da ukoliko nismo sposobni na civiliziran način vrednovati i cijeniti ono što smo učinili u Domovinskom ratu, ako nismo sposobni razlikovati što je to i protiv koga smo se borili, onda smo na dobrom da i u manje, da tako kažem, povijesnim temama pravimo ozbiljne greške i propuste koji se tiču građana ove zemlje i danas. Ja vas molim stoga da se ova problematika o kojoj smo više puta govorili u ovom Saboru, često puta vrlo ostrašćeno, ne s argumentima, da se na ozbiljan, znanstven, stručan način i da se i pitanje heroja Domovinskoga rata također na takav jedan sustavan, ozbiljan način obradi i da se podrži ova inicijativa ili ideja za koju sam siguran da bi kolega Kotromanović i sam junak iako sam siguran da ovaj njegov prijedlog nije rađen pro domo sua. Uostalom on ih je i pobrojao dvadesetak hrvatskih branitelja koji bi se mogli naći u jednom takvom popisu. Hoće li biti 100, 200 ja to ne znam. Ali 500000 onih koji se vode kao hrvatski branitelji to zasigurno nisu iako se treba poštivati doprinos svakog čovjeka bio on direktno na bojišnici, radio on u pekari ili bolnici i na taj način pomagao. To su doprinosi koje treba cijeniti. Ali ne smije se nivelirati i reći da smo u tome bili baš svi potpuno jednaki jer to naprosto nije povijesno točno. Probat ću ispraviti netočan navod kolege kad je kazao da je moj argument bio da je prekasno, odnosno da je 13 godina prošlo. Ne, ja sam samo razgovarao o tom broju 13 godina koji je već iza nas, nego o nemogućnosti

Oni su za mene heroji, dali su svoje živote. I ispravio bih još jedan. Nije samo Vlada Republike Hrvatske odbacila jedan prijedlog oporbenog zastupnika, nego i svi predstavnici krovnih udruga koji su bili na odboru. Svi su kazali ne ovome prijedlogu. Ispravak gospodin Josip Đakić. da nije 18 odličja, medalja i odlikovanja, nego je 29. To bi trebali, da ste pogledali zakon vidjeti i znati. U tih 29 je i onaj koji govori, vi ste rekli samo o jednom, o knezu Domagoju tko ga ima. Ja ću vam nabrojiti tko ga ima između ostalih koje sam se sjetio. Ali tu je i red kraljice Jelene kao i red kralja Petra Krešimira koji je također za najviše vojne dužnosnike ustanovljen. Ali ono što vam želim reži Domagoja ima i Gotovina, i Markač, i Červenko pokojni, i pokojni Bobetko, i Lucić, i Norac, i Romić, .../Govornik se ne razumije./… i Matanović i plejada stotine drugih časnih ljudi koji su vodili, zapovijedali postrojbama. O povijesnim činjenicama najbolje bi trebali reći onda kada ste zatirali hrvatske branitelje i kada ste ih proganjali, kada ste ih sramotili i kada ste na njih bacali se blatom. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Ovo ne spada u ispravak, ovo zadnje pogotovo, pa idemo dalje. Imamo Imamo još jedan ispravak, gospodin Niko Rebić. Izvolite. **Rebić, Niko (HDZ)** Hvala predsjedniče. Zapravo ovo je sigurno tema koja neće biti dobro prihvaćena u hrvatskoj javnosti. Dakle, čuli smo da evo i radi nekih prevedenih činova, a ispravak je, dakle svašta se može čuti u Saboru, ali da Srbi nisu napali Hrvatsku. Dakle, ja mislim da je to potpuno netočno. Ne samo da su napali Hrvatsku, nego su napali sve nesrpske narode u svom pohodu osvajačkom. A dakle, i u Krajini, i u Jugoslaviji, i Milošević i Babić imali su nepodijeljenu podršku srpskog naroda za tu agresiju. To ovdje, ovo je zapravo zapravo nastavak jedne politike. Ali dakle čuti u Saboru da nas nisu napali Srbi je, to vrijeđa. Hvala. Nisu napali. Molim vas lijepo da jednu stvar raščistimo ovdje. U pravu je gospodin Vidović kad govori da nije Hrvatsku napao srpski narod, nego neki koji su imali velikosrpsku ideologiju. Pa oni su napali Hrvatsku, a oni drugi nisu. tu moramo imati neku distinkciju. Ali gospodine Kotromanoviću, nakon rasprave sljedećeg vi možete dobiti kao predlagač. Ovako, na redu je gospodin gospodin zastupnik Antun Korušec u ime kluba HSLS-a, HSU-a.

pohvalim inicijativu uvaženog kolege Kotromanovića i da zaista kažem da izuzetno cijenimo njegov doprinos u Domovinskom ratu. Ali u ovom obliku Prijedlog zakona o dopunama Zakona o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske ne možemo prihvatiti u ime kluba. Argumentacija zašto to ne možemo je sljedeća. U travnju 2008. godine, dakle prošle godine ja sam na aktualnom prijepodnevu kao zastupničko pitanje dao prijedlog za dopunu Zakona o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske na način da se pokrenu aktivnosti, da se pokrene inicijativa za ustanovljenje medalje Bilogora, Papuk, Psunj 1991. godine. Argumentaciju koju sam dao za taj prijedlog bila je vrlo snažna, bila je sadržajna i bila je i emotivna, kao što je i argumentacija uvaženog kolege Kotromanovića. Dozvolite mi da samo sa dvije ili tri rečenice kažem zašto sam predložio ustanovljenje medalje Bilogora, Papuk, Psunj '91. godine. Povijesna je činjenica da je u toj operaciji, dakle Papuk '91., Orkan '91., Otkoz 10 oslobođeno ukupno 2275 km2 hrvatskog teritorija. Povijesna je činjenica da je to prva uspješno provedena ili prve uspješno provedene operacije oslobađanja zauzetog teritorija Hrvatske u Domovinskom ratu. Operaciju oslobađanja zapadne Slavonije od Save do Drave su prvi put precizno vojno planirane, planski provedene i time su zapravo postale preteča kasnijih velikih oslobodilačkih operacija i pobjeda Hrvatske vojske. Koliko je bilo značenja ovih operacija za daljnju obranu Hrvatske vidljivo je u tome što je došlo do promjene odnosa snaga, a bez te promjene odnosa snaga na prostoru Zapadne Slavonije daljnji razvoj tijeka ratnih djelovanja bio bi veoma upitan. Moram podsjetiti, da su upravo te operacije podigle moral i učvrstile vjeru u pobjedu, jer do tad je Hrvatska vojska bila slabo opremljena i uglavnom se samo povlačila. Smatram da je i to bio dovoljan razlog za dopunu Zakona o priznanjima i odlikovanjima Republike Hrvatske na način da se ustanovi medalja za ove operacije. Također sam se bio obratio i vojnom kabinetu Predsjednika Republike sa zamolbom da podrži ovu inicijativu. Međutim, ja moram iskreno priznati, ja moram reći da sam već tad bio potpuno svjestan činjenice da sam tražio intervenciju i dopunu u zakonu za samo jednu medalju i za samo jedan prostor u Hrvatskoj, zapadna Slavonija, sjeverozapadni dio Hrvatske, prostor između Save i Drave i u tom smislu sam bio pomalo i nepravedan jer sam zapostavio druge dijelove Hrvatske, druge oslobodilačke operacija i akcije koje također zaslužuju bar svoju medalju. Pri tome posebno mislim na akciju Maslenica, koja sasvim sigurno zaslužuje medalju, a moram reći da kad bi se argumentirano, ozbiljno i neopterećeno politički razmišljalo, da bi vjerojatno i neke druge operacije i neka braniteljska populacija zaslužili medalje i njima bi to bio čast i ponos, mislim da im drugo ne bi ni trebalo, nego naprosto kroz te medalje priznanje za sve ono što su učinili za dobrobit Hrvatske, za dobrobit svog naroda sa napomenom da zaista kako jedan bjelovarski pjesnik, književnik kaže da se odužimo na ovaj način svima onima koji su zastali u vječnosti ljubeći Oltar Domovine. Svakako mislim dakle, da akcija Maslenica, kao i neke druge akcije zaslužuju svoje mjesto u postojećem Zakonu o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske, što zahtjeva cjelovito promišljanje i dopunu postojećeg zakona. Pri tome, slažem se sa činjenicom da vremenski odmak od završetka rata do danas nikako nije prepreka, po meni je to prednost jer omogućava objektiviziranje bez emocija i bez povišenih tenzije, bez obzira da li se radi o pojedincima ili grupama koje su predložene za odličje. Zalažući se za takve dopune postojećeg zakona koje će uvažiti i do sada podnijete inicijative i iznesene prijedloge, a u cilju ustanovljenja odličja ili medalja za akcije koje su povijesno važne i koje treba dodatno valorizirati, zapravo podržavam inicijativu uvaženog kolege Kotromanovića, međutim na način da se postojeći zakon dopuni sa svim ovim što će biti rečeno u ovoj sabornici. U predloženom tekstu, kolega Kotromanoviću, cijeneći vašu inicijativu u predloženom tekstu kako mi imamo pred sobom, Prijedlog dopune Zakona o priznanjima i odlikovanjima, Klub zastupnika HSLS-a i HSU-a neće podržati ovaj prijedlog dopune zakona. Evo, zahvaljujem. U ime predlagača, odnosno predlagač, gospodin Ante Kotromanović. Izvolite.

Prije svega, ja sam i u samom uvodu zamolio kolege zastupnike da ne budu žestoki u svojim izlaganjima, da stvarno to bude jedna kulturna rasprava, jedna rasprava koja će koja će biti apsolutno, bez obzira kako završilo na kraju, ali biti će od interesa hrvatskih branitelja. Ja mislim da nije lijepo niti je primjereno da se na jedan način sada svađamo, predbacivamo, propucavamo, namjerno to kažem ovoga i podbadamo na nekakve načine na koji ja mislim da nisu primjereni i razumijem svoga kolegu Niku, ali Niko, ima potporu to među braniteljima, pitaj Srđu, Plazu, Jozu Modrića, oni će ti reći što misle o prijedloga samog heroja Domovinskog rata, to su naši zajednički prijatelji. Ja mislim da trebamo se stvarno usredotočiti na to da danas govorimo, ma bez obzira što bilo ovom prijedlogu. Naravno da neće proći, ali da govorimo o ljudima koji su nešto napravili za Hrvatsku državu, koji su stvarno napravili

više od svih nas ovdje skupa za Hrvatsku državu. Oni su poginuli i napravili su više puta junačka djela. Ja vas molim da govorimo na takav način, da se ne svađamo ko nekakve babetine, ispričavam se na ovom izrazu ako će nekoga uvrijediti, ili didovi, svejedno, stari, da gubimo nit, da gubimo poantu same ideje. Kolegi Bilonjiću bih par riječi rekao. Kaže, rekao je tko može odrediti, koja komisija danas može odrediti odličje "Heroja Domovinskog rata" ili junaka? A u svom izlaganju je rekao, baš sam podcrtao to jako dobro, mi zapovjednici znamo međusobno kako je tko poginuo. To dovoljno govori. Mi znamo koji su zapovijedali, mi znamo kako je tko poginuo, na koji način je poginuo i imamo zapovjednike desetina, zapovjednike vodova, zapovjednike satnija, zapovjednike brigada, ljudi koji su znači bili odgovorni za sve operacije Hrvatske vojske, u obrani, u napadu i znamo, naprosto znamo, ja u svojoj postrojbi znam kako je tko poginuo i točno znam da li netko može biti predložen za najviše odličje "Heroj Domovinskog rata", a to su definitivno bile osobe koje su bile apsolutno moralne vertikale u samoj postrojbi i prije rata i nakon same pogibije. Imamo na kraju Udrugu obitelji poginulih sa kojom možemo vrlo lako dogovoriti i napraviti i to može rezultirati, naravno trijezne glave jednom dobrom odlukom ovog Hrvatskog sabora. Kolega Đakić me ispravio samo u uvodu, ja nisam mislio, ja naravno cijenim svačiju ulogu i doprinos, ali ne govorimo o, ja ću biti malo bezobrazan, mi smo na "ti", pa će biti i tu "ti", nemojte zamjeriti, mi se znamo dugo i imamo jedan poseban rječnik, na kraju naravno kako se to kaže, braća smo po oružju, ali nisam mislio na tebe, ti jesi dobio odličja, ja sam mislio na one ljude koji su poginuli u svim operacijama koje je 81. gardijska … /Govornik se ne razumije./ … koja je bila sjajna, za one koje ne znaju i koji možda nisu dobili odličje "Šubića", "Zrinskog" i tako dalje. Kada govorimo o samim odličjima,

3 područja zasluga, tako je zakon rekao, pa prve zasluge su orden "Kralja Tomislava", da ne nabrajam druge zasluge za promicanje obrane hrvatske državnosti, gdje je to znači orden "Hrvatskog zavjeta", "Križa", "Starčevića" i tako dalje. Treći, za ratne i vojne zasluge obrane Republike Hrvatske ustanovljeni su, znači orden "Bana Josipa Jelačića", orden "Petra Zrinskog" i "Frana Krste Frankopana", "Nikole Šubića Zrinskog", "Domagoja" itd. Mi imamo poginulih jako puno ljudi koji nisu dobili ove ordene "Bana Josipa Jelačića" i orden "Petra Zrinskog" i "Frana Krste Frankopana" za junaštvo i hrabrost. Sam red Petra Zrinskog i Frana Krste Frankopana, Krste Frankopana, to je civilno vojno odličje, znači dodjeljivalo se i ljudima koji su poginuli kao civili i vojnici i to me motiviralo, upravo to. Što nemamo jasno iako to jasno jasno jedan propisano isključivo za poginule pripadnike Hrvatske vojske, samo to. Znači, apsolutno isključivim bilo kakvu politiku i mrzim kada mi to netko na takav način to predbaci zato što '91. godine ja vas uvjeravam '91. godine u bilo kojem rovu, u bilo kojoj operaciji nije se gledalo lijevo ili desno, tko je iz koje … /Govornik se ne razumije./ …. Naprosto bili smo svi prijatelji, ratnici koji su se borili da očuvamo Republiku Hrvatsku i da očuvamo ono što smo morali napraviti. I zato vas molim još jednom da ne budete žestoki da budemo, ponašajmo se korektno i ja vas molim da date potporu ovom prijedlogu zato što sam duboko uvjeren, a jako puno sam pričao zadnjih 6 mjeseci sa obiteljima poginulih. Oni bi voljeli da dobiju to odličje. Hvala. Hvala. Imamo tri ispravka i molim da se koncentriramo na ispravak. Prvo gospodin Josip Đakić. Izvolite. **Đakić, Josip (HDZ)** Gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora. Pa evo ja ću samo jedan ispravak, a to je da se u Prijedlogu zakona o dopunama Zakona o odlikovanjima i priznanjima traži samo odličje Heroja domovinskog rata za poginule. To nije točno. Nego u tom prijedlogu zakona jasno je opisano i definirano da su to odličja i za stradanje i za junaštvo, i za herojski čin, i da su tisuće nezadovoljnih. To je napisano. U raspravi koja je vođena također je rečeno da bi to bilo samo stotinu možda koji bi trebali dobiti. U drugom prijedlogu je tisuću oštećenika, onda je sada samo poginulih. Želim reći da nije definirano što se hoće i što se očekuje od toga odličja. **Bebić, bih ispravio netočan navod kolege, kada je kazao, ja sam precizno kazao tko je ta komisija koja može donijeti odluku tko je, a tko nije heroj između preko 20 tisuća ljudi. Nisam govorio to ne mogu u toj komisiji ne mogu učestvovati. Ispravak. Ispravljam, vi ste kazali da će to raditi Udruge obitelji, da će to raditi ratni zapovjednici.

Poštovani gospodine predsjedniče. Uvaženi zastupnik Kotromanović je rekao: "Odličje bi se dodjeljivalo isključivo poginulim." Isključivo poginulim, to ste rekli. No međutim, u prijedlogu vašeg zakona rekli ste nešto drugo. Citiram: "S time da bi prednost u dodjeli imali poginuli Hrvatski branitelji." Prema tome, nije točno ono što ste ovdje rekli. odlučite se što želite postići ovim prijedlogom zakona. To je jedna stvar. Druga stvar, govorite o ispravci nepravde prema tisućama branitelja, to znači da ćemo imati tisuće odličja koja vi predlažete o herojima Domovinskog rata. Ja mislim da o ovakvoj ozbiljnoj temi treba precizno u svakom pogledu i … /Govornik se ne razumije./ … i pravno se izjašnjavati i određivati. Hvala lijepo.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 Poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora, uvaženi predstavnici Ministarstva obrane. Moja rasprava u ime kluba Hrvatske seljačke stranke u velikoj mjeri će odraziti, prenijeti ustvari i poduprijeti određene zaključke Odbora za obranu, jer važećim Zakonom o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske već su propisana odličja za junački čin, iznimnu hrabrost, te za poginule hrvatske branitelje. Činjenica je da ima popriličan broj dodijeljenih odličja, kao da ima još prostora za dodjelu neovisno o vremenskom odmaku, ali nema odličja koje bi u sebi objedinjavalo sve te zasluge u jednome. Odličje "Heroj Domovinskog rata" za razliku od već postojećih odličja ne bi trebalo obuhvaćati samo pojedinačne slučajeve junačkog čina ili hrabrosti, već bi se dodijelilo osobi s kontinuitetom po pitanju svih vrlina ljudskosti, humanosti, moralu, poštenju, domoljublju, požrtvovnosti, hrabrosti, karizmi osobi kojoj su branitelji vjerovali, koju su bili spremni slijediti. Osobi koja je svojim životom, radom i djelom obilježila period Domovinskog rata na najbolji način, na ponos svih hrvatskih branitelja, kao svih Hrvata kako u zemlji tako i u svijetu. Cilj ustanovljenja odličja "Heroj Domovinskog rata" ne bi trebao biti ispravljanje povijesnih nepravdi, jer je to u mnogim situacijama korišteno kao floskula. Pored odavanja dužnog priznanja osobi koje bi se to odličje dodijelio, cilj je znatno dalekosežniji, kako za prošla, tako i za buduća vremena. A to je stvoriti uzore koji će svim hrvatskim naraštajima i svim građanima Republike Hrvatske biti putokaz kako se voli, brani, čuva, predstavlja i gradi domovina. Stoga rasprave o osobi koja zaslužuje jedno takvo odličje trebale bi biti vrlo iscrpne i sigurno ne bi kratko trajale. Branitelji i braniteljske udruge su nezaobilazni čimbenik u procesu predlaganja i razmatranja prijedloga za odličje. Možda bi bilo podjela među braniteljima, ali odličje "Heroja Domovinskog rata" može ponijeti samo ona osoba oko koje se u demokratskoj proceduri složi većina, odluka se donese na najvišoj razini, jer tek onda ima svoju istinsku vrijednost i dugotrajnost. Temeljem obavljenih razgovora s braniteljima i predstavnicima braniteljskih udruga, zaključujem da je prijedlog kao ideja vrlo vrijedan, ali nije dovoljno kvalitetno pripremljen i razrađen. Nije prošao kroz demokratsku proceduru u kojoj bi branitelji branitelji kroz svoje udruge dali svoje mišljenje i prijedloge, te stoga smatra da bi usvajanje istog bilo ishitreno, što bi moglo imati za rezultat suprotni efekat od očekivanog. Klub Hrvatske seljačke stranke također podupire prijedloge koji idu u pravcu sveobuhvatne analize i ocjene postojećih odlikovanja i priznanja sa željom da se neke akcije Hrvatske vojske valoriziraju i dobiju zaslužena priznanja. Stoga i u potpunosti podržavamo prijedloge istaknute u raspravi zastupnika Antuna Korušeca koje se odnose na potrebu uvođenja medalja "Bilogora, Papuk, Psunj Psunj 1991." jer se radi o prvim uspjelim operacijama i akcijama Hrvatske vojske. Hvala vam lijepo. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala lijepa. Na redu je klub IDS-a i gospodin zastupnik Damir Kajin. Izvolite. Hvala vam Jasno je da nema nikoga ovdje u ovoj sabornici koji u ovom trenutku ne izražava kao i uvijek do sada divljenje prema svakom stradalom hrvatskom branitelju, prema svakom sudioniku Domovinskog rata. Međutim, ja isto mislim da u ovome trenutku, u ovome času jedno takvo priznanje nije potrebno. Daleko od toga kao što su svi rekli da u Hrvatskoj nije bilo heroja u ratu. Bilo ih je. Kotromanović je spomenuo jednoga Zadru, evo ja ću jednoga živućega Ivana Obrovca. Mnogi su to herojstvo u ovoj zemlji platili i svojim životom. Mnoge su obitelji zbog herojstva svojih najbližih ostali prikraćeni za njihovu pažnju. S druge strane, točno od rata je prošlo nekih trinaest, četrnaest godina i danas ja mislim da bi dodjela tih čina moglo otvoriti ozbiljne polemike. Moglo bi to danas prerasti u prvorazredno politikantstvo. Da li je recimo Gotovina heroj? Pa mnogi će reći ne da je heroj, on je vitez, on je vojskovođa. Da li je s druge strane pametno recimo Gotovinu odlikovati danas takvim jednim ordenom ili takvim jednim odličjem? Da se razumijemo, ja ne smatram da zbog svega onoga zbog čega mu se sudi sve stoji. Ja mislim da je "Oluja" apsolutno legitimna. Ja ne mislim da je došlo do etničkog čišćenja jer su se vlasti dogovorile o preseljenju stanovništva ali isto tako smatram da ubistva starica, staraca, palež 20 tisuća zgrada je zločin, prvorazredni zločin. Ili na primjer, jedan Mirko Norac da li je Mirko Norac heroj. Pa mnogi će reći pa je heroj, u rat je ušao čovjek sa 20, 21 godinom, ne znam. Iz rata je izašao nekoliko puta ranjavan, izašao sa činom generala. Ali da li je njegova likvidacija starica u Gospiću herojski čin? Nije. To je zločin zbog kojeg je osuđen na više godina dana zatvora. Da li bi onda takve situacije trebalo izuzeti, da li bi možda takve situacije trebalo taksativno navesti. Bez toga ovaj zakon će biti manjkav i on se vrlo lako u ovome trenutku može pretvoriti u prvorazredni politički čin čin ili prvorazredno političko štivo koje zemlji može donijeti ogromne probleme, poglavito dodjela tog odličja. Da li je Markač heroj? Pa je, bio je na čelu specijalne policije. Ja imam maksimalno pozitivno mišljenje o Markaču. Ja sam s njime četiri godine sjedio u ovim klupama. Da li su s druge strane specijalne postrojbe počinile po "Oluji" recimo silne nepodopštine? Jesu, Markač ih sigurno nije. Ali te postrojbe jesu. Članak 11.a tj. članak ovaj drugi te situacije jednostavno ne spominje. Ovdje se kaže: "Heroj Domovinskog rata" dodjeljuje se hrvatskim i stranim državljanima za iskazano junaštvo i hrabrost, stradanje i žrtvu u Domovinskom ratu. Za dodjelu ovog odličja u obrazloženju se kaže: "Potrebno je izraditi stroge kriterije s time da bi prednost u dodjeli imali poginuli hrvatski branitelji." Ako je jedan Josip Broz Tito tri puta odlikovan ordenom "narodnog heroja" ja mislim gospodo iz HDZ-a da je on to zaslužio. Da li će to priznanje dobiti i Franjo Tuđman i cjelokupni državni vrh, ajmo tako razgovarati. Da li se onda tu može pretvoriti u jedno prvorazredno politikantstvo? Da li bi general Zagorec kojega je spomenuo gospodin Vidović isto tako trebao dobiti to odličje? Nemojmo potcjenjivati naoružavanje Hrvatske. I konačno, ako čovjek ima sva odlikovanja, jedno više, jedno manje možda bi čovjeku nešto značilo. Šalim se. Razumljivo. Da li bi to odlikovanje trebali dobiti mnogi koji su postali postali heroji pretvorbe nakon što su napustili vojne postrojbe, koje su se u miru silno obogatili? Ja ponavljam još jedanput, politikantstvo u ovom trenutku nam nije potrebno. To je čin, to je orden za junaštvo za razdoblje od 91. do 95. jednom junak uvijek junak, to se ne oduzima kao ni čin generala. Da li je general Korade Pa je, ali mu se isto tako 2008. um pomračio i ja predlažem da jednostavno u ovom trenutku ne potežemo vraga za rep. Hrvatska ima i pandane tom odličju. Gospodin Đakić je to u nekoliko navrata spomenuo, pa i ovdje se na strani jedan kaže: "odlikovanja koja se dodjeljuju za podnijete žrtve u obrani suvereniteta Republike Hrvatske, osvjedočenu hrabrost i junaštvo, junački čin, osobite zasluge, sudjelovanje u Domovinskom ratu su "Red kneza Domagoja", "Red Nikole Šubića Zrinskog", "Red Petra Zrinskog", "Frane Krste Frankopana", "Red Hrvatskog križa", "Red Hrvatskog trolista", "Spomenica Domovinskog rata" rata" itd. I stoga gospodo, budimo obazrivi. Nije točno i to treba isto tako reći jasno da Hrvatska ne vodi računa o borcima Domovinskog rata. Eto penzije njih su 5 tisuća boraca Narodnooslobodilačkog rata 2 tisuće 200 kuna. A ja isto tako tvrdim da ruka izgubljena nekog mladića u Gospiću ili Vukovaru 91. isto je vrijedna kao i ruka onoga koji je tu ruku izgubio na Ćićariji ili Kozari 41. ili 43. godine. I tu nepravdu isto tako valja ispraviti. Čak bih rekao da ovo drugo pitanje zbog toga što ta generacija starih ratnika 41., 45. odlazi jer biologija čini svoje isto tako zaslužuje jedno promptno postupanje. Nema jednostavno vremena za čekanje. Nečinjenje koje se dešava ja bih rekao 19 godina je jedna svojevrsna politička eutanazija tih ljudi. Za kraj, još jedan put ću reći da se jedan ovakav zakon može pretvoriti u jedan prvorazredni politički čin. Zato treba biti oprezan, treba jasno ispraviti i nepravdu do NOB-a, možda je i neki Istrian zaslužio recimo čin generala. Pažljivo ćemo pratiti raspravu, po raspravi ćemo se jasno opredijeliti ali sada vidim da predlagač ima malo izmijenjeni kriterij i da isključivo govori samo samo o stradalima. A isto tako i među živim ljudima ima heroja. Možda ima i među političarima heroja. Rojs, Glavaš, šta ja znam. U svom istupu, gospodin Kotromanović, je defacto promijenio zakon, zašto rekoh, sada govori samo o poginulima, međutim, to ne stoji u zakonu. I još jedanput što ćemo sa živućim herojima a ima i takvih. Neki živući su jednako tako gledali smrti u oči, jednako tako su bili ranjavani, nisu se obogatili, nikoga nisu povrijedili, nikome nisu nanijeli nepravdu i ništa nisu učinili ni za sebe ni za svoje. ne razumije./… svi oni koje je spomenuo gospodin Kotromanović su heroji. Svi oni koje su spominjali neki drugi, isto tako su Pa vjerojatno i oni koji će se naći na tim Vidovićevim listićima. Apsolutno, oni koji su poginuli zaslužuju ulicu, poštovanje, brigu o njihovim obiteljima, kao što će sutra to isto pravo imati i oni koje mi smatramo živućim herojima. Ja shvaćam da je namjera gospodina Kotromanovića bila poštena, časna, korektna, vraćanje na neki način duga svojim suborcima, ali mislim da ovo nije trenutak. Jer će neki zaslužni biti izostavljeni možda zbog političkog trenutka, ili samo zbog toga što su živući. S druge strane želim reći i to da ova inicijativa gospodina Kotromanovića je stara inicijativa. U ovom Parlamentu se o tome, na ovaj ili onaj način raspravlja ma dobrih 10-ak godina, prolazile su Vlade, barem tri Vlade su prošle, ona Matešina vlada, Račanova vlada, sada Sanaderova vlada, svi su o tome razmišljali i u konačnici na neki način odustajali. Zašto, možda to najbolje znaju oni koji su bivši ministri, a danas saborski zastupnici. Međutim, bilo kako bilo, ako ova zakonska inicijativa prođe, nemojte da se dogodi nepravda. Jer teško je reći, u Hrvatskoj ima samo 10, samo 20, samo stotinu heroja. I u tom dijelu stvarno trebati će provoditi vrlo, vrlo obazrive i ozbiljne rasprave. Sve u svemu, još jedanput ću reći, mislim da ovo nije trenutak za usvajanje jednog takvog zakona. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Imamo tri ispravka, prvi je gospodin Ivan Bagarić. Izvolite. Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Dragi kolega Kajin dopustite mi ispravak jednog netočnog navoda kojega vi ste vjerojatno izgovorili omaškom, međutim, s obzirom da je Sabor mjesto u kojem se svaka riječ bilježi i na koncu arhivira, i može sutradan biti izvor, ne znam nekome za pisanje povijesti i pozivanje na izgovorene riječi, makar one bile neoprezne. Vi ste kazali kako Markač, dakako, nije napravio niti jedan zločin, ali su to njegove postrojbe uradile. Dakle, to je netočan navod nisu Markačeve, odnosno hrvatske postrojbe radile zločin, nego su zločine radili pojedinci koji su naprosto iz okolnosti u kojima jesu bili i ne znam ni ja svega drugoga učinili što jesu. Međutim, ako se ovako kaže kao što se kazalo, onda se može steći dojam, može ga netko steći osobito ako to zlonamjerno stiče i hoće da stekne takav dojam, kako je netko sustavno činio zločin i kako je to bila politika Republike Hrvatske što nije istina. razumije./. **Vinković, Zoran (SDP)** Hvala gospodine predsjedniče. Ima niz netočnih navoda u govoru gospodina Kajina, ali jedan je svakako da se ovo priznanje heroja Domovinskog rata neće pretvoriti u prvorazredno politikanstvo. Ja bih upozorio i sve sabornike da se o imenima, da o imenima ne pričamo, jer da su oni već sada heroji, već bi dobili ovo priznanje. Ali ne vidim nikakvog razloga posebno pred našim sudovima, ali isto tako pred Haškim sudom. I ne vidim uopće bilo kakvu opasnost da Gotovina dobije jedno takvo priznanje, ako je doista on stvarni stvarni heroj Domovinskog rata, obzirom da je isti taj sud oslobodio onog …/Govornik se ne razumije./… Šljivančanina i pustio da pet, šest …/Govornik se ne razumije./… u Srbiji a svi znamo što je radio u Vukovaru i što je radio u Hrvatskoj. Isto tako bi se, samo samo još jednu rečenicu založio, da ova priznanja u svakom slučaju i ovi prijedlozi HSLS-a ne mogu biti prema teritorijalnoj pripadnosti, s obzirom da svi mi, evo …/Govornik se se ne razumije./… i Bilogoru i sve što se dešavalo tamo, ali mislim da to ne bi bilo dobro. možemo dopustiti jer je u Poslovniku, ali ne ispravak mišljenja, može imati različito mišljenje i sada mi nemamo pravo, osim u replikama, kada se ona dozvoljava, pokušati utjecati na mišljenje suprotnog govornika prethodnog. Dakle, ja bih zaista molio, to sam i ranije vas upozorio da se držimo navoda a ne mišljenja. Evo, izvolite. Gospodin Niko Rebić. Pa upravo kada mislimo da bi se uglavnom mogao složiti sa raspravom gospodina Kajina on opet odmetne i daje neke ocjene za koje nema niti jednog argumenta. Uvaženi kolega je rekao da da se on slaže da "Oluja" nije etničko čišćenje, ali onda podmeće vlasti da je to dogovor o preseljenju stanovništva, on zapravo daje netočne ocjene bez argumenata, čemu onda uopće akcija je trebala biti provedena i zašto su hrvatski ljudi ginuli ako je sve dogovoreno? To nema logike i to nije dobro da se ponavlja u ovom Saboru. Hvala. Dame i gospodo zastupnici u 10,54 je prošlo vrijeme za prijavu od 10 minuta po ovoj točci dnevnog reda. A sada je na redu u ime kluba HDSSB-a, gospodin zastupnik Boro Grubišić. Izvolite. Hvala gospodine predsjedniče, kolegice i kolege zastupnici. Evo gospodin Kajin nije više ovdje, čini mi se, … …/Upadica: A tu si./… Ja sam bio pripadnik specijalne policije i postrojbe Slavonsko-brodske, specijalne policije, nismo učinili niti jedan zločin niti nas tko optužuje, tako da znate i to. A ova rasprava zaista vodi u dvojbe jer kad sam slušao predlagatelja ovoga Zakona o dopuni Zakona o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske onda sam u tom početku kad je …/Govornik se ne razumije./… iznosio svoje argumente, bio zaista zdušno za. Kada čujem primjedbe u kojima ima i objektivnih, onda sam zaista došao u jednu dvojbu, ali mislim da se i pored toga može naći zadovoljavajuće rješenje sa, da kažem, na zadovoljstvo obje strane koje ovdje danas evo vidim ovako se diferenciraju po ovome prijedlogu zakona. Argument da je prošlo 13 godina od Domovinskog rata zapravo više govori o tome što onaj tko to izgovara misli o Domovinskom ratu. Više bih rekao da je to razmišljanje o nekakvom zaboravu, a Domovinski rat, obrambeni Domovinski rat, taj pridjev treba upotrijebiti-obrambeni, zaista ne možemo zaboraviti. Iako je jedan od visokih političara ove države rekao jednom, ja bih to možda, neću točno citirati ili izgovoriti, da je Domovinski rat prošlost na koju se ne treba obazirati. Ne slažem se s tom konstatacijom. Opet, kada gledamo sam naziv prijedloga ovoga odličja, heroj Domovinskog rata ili kako ja velim heroj obrambenog Domovinskog rata, onda se, s obzirom da sam prilično stariji gospon, sjetim i naziva u onoj bivšoj državi u kojima su bili dvostruki ili trostruki heroji, pa je onda bio heroj rada Alija Sirotanović, pa heroj grad itd. heroj rada Alija Sirotanović koji je prebacivao normu 1500 posto. Dakle, sam taj naziv heroj je strani naziv. Imamo mi našu inačicu koja se zove junak i ne trebamo ići zamlaćivati sa nazivom heroj ako imamo naš naziv junak koji znači isto, ako ne i nešto više i nešto jasnije našemu narodu. Ali, s obzirom da u ovoj državi imamo kako je netko konstatirao, zaista hiperinflaciju branitelja, imamo spisak, zapravo nemamo spisak, ali znamo podatak da ih je više od 500 tisuća na tom spisku. Onda zaista treba napraviti distinkciju i među onih koji su svojim djelima zaslužili i svojim životom i kasnije radom u ovoj državi, zaslužili, ali prije svega svojim djelima o Domovinskom ratu govorim, svojim ajde herojstvom ili junaštvom zaslužili ovakvo odličje. Takvih ima. O njima je poimenično govorio gospodin Kotromanović, pa je čak i gospodin čak i gospodin Kajin spomenuo našega generala Ivana Obrovca iz Slavonskog Broda. Ja bih tu dodao još i zapovjednika specijalne postrojbe, prvoga zapovjednika Šimu Đamića i niz drugih Slavonski Brod imao tri brigade, 10 tisuća ljudi pod oružjem, da su da su naši ljudi činili 3. bojnu 3.Gardijske brigade, da je bila postrojba Specijalne policije i srazmjerno svom broju stanovnika taj naš grad i naša županija Brodsko-posavska zaista je dala veliki, veliki udjel u obrambenog Domovinskom ratu, kao i cijela Slavonija, jer dobro znamo situaciju jer smo mi zaista rubni dijelovi prema državama i okruženju iz kojih su dolaze dolaze agresorske akcije na Republiku Hrvatsku, na Slavoniju i Baranju. Ja se ponosim time što sam bio pripadnik Specijalne policije i rekao sam gospodinu Kajinu da takvu postrojbu u kojoj sam ja bio, niti sam, a bio sam na terenu, nisam vidio nijedan zločin niti nešto slično kao što on voli da insinuira. Nisam odlikovan ničim, niti to želim, jer sam smatrao svojom dužnošću prema domovini na poziv otići tamo gdje god treba, bilo u postrojbu vojnu ili postrojbu Specijalne policije. Tamo gdje me trebaju. Niti to očekujem da se dogodi. Kada gospoda sa ove, da kažem, moje desne strane razmišljaju o mogućnosti nekakvih rekao bih zloporaba ili nemogućnošću sastavljanja kvalitetnih komisija, kako reče gospodin Dujmović, komisija iako se naški kaže povjerenstvo, u svezi eventualne ocjene herojstva ili junaštva, onda zapravo a priori polazi od toga da će biti nepravilnosti što za mene je nepojmljivo. Ja to ne mogu prihvatiti tako i sasvim sigurno, ako ih je bilo u nekim drugim povjerenstvima u ocjeni, da kažem, i broja branitelja, pa i velikog broja lažnih invalida Domovinskog rata, ovdje zaista smatram da je ovakvo jedno odličje zaista odličje u kojem bi ti kriteriji bili potpuno jasni i glasni. E, sad dolazimo upravo do toga. U svom prijedlogu predlagatelj nije dovoljno napravio jedan, dakle manjkavo je to obrazloženje. Kasnije se okrenuo prema samo poginulima što ne smatram dobrim jer imamo sasvim sigurno, kako bi rekao Ante Kotromanović i živih heroja, oni koji su uspjeli sačuvati svoj život, ostali živi i nakon rata. I žive vrlo dostojanstveno i časno. časno. Nemojte, ne bih prihvatio kada bi se i usvojio ovaj zakon da se on odnosi samo na one koji su poginuli, ni kojim slučajem. Dakle, obzirom na ovu činjenicu, mislim da je ovaj prijedlog zakona pomalo manjkav i nedovoljno dorađen. Ako bismo ovo prihvatili kao neko prvo čitanje, onda bi bilo vremena da još razmislimo i da se svi skupa dogovorimo da idemo u jedno drugo čitanje gdje bi točno napravili distinkciju, argumente, podatke i sve ostalo gdje bi točno odredili osobine onoga koji bi zaslužio ovo odličje. I zaista bih onda ja bio za to, i sad sam za to u načelu. Samo uz ovu da kažem doradu i da se isprave te eventualne manjkavosti u ovom prijedlogu. Dakle, u načelu sam za.

političkog pola, ali ne treba gledati na to ni tko ga je predložio. Prijedlog je dobar, ali pomalo manjkav i nedorađen. Gospodin Vidović je u svojoj raspravi govorio o tome kako je u svojoj raspravi imao dvije knjige u svom djetinjstvu, je li tako nekako ili ih je listao. I ja sam, tu smo negdje možda, malo sam i stariji čak imao priliku gledati knjige kroz minula stoljeća, pa u stripu jel tako, pa je bio kapetan Mark koji je bio heroj ili junak američkog oslobodilačkog rata. Stvarno mi, ja ne znam, evo ja možda ne znam jer nemam školarca te dobi. Ali mislim da nemamo nikakav takav jedan primjer u Republici Hrvatskoj. A čitali neko i gledali i tamo se zanosili nekakvog Zagora, kapetana Marka i ne znam ni ja kakvih sve ne američkih junaka. A imamo naš Domovinski rat, obrambeni Domovinski rat koji je zaista mogao iznjedriti i oni koji se bave, dakle kulturni djelatnici i ostali upravo to da naši mališani, da naša djeca upravo možda putem toga, jednog popularnog načina upravo doznaju i dobiju više informacija o Domovinskom ratu nego što ih sada daju za dva školska sata kada uče u osnovnoj školi o Domovinskom ratu, pa oni ne znaju ni tko je agresor, ni tko je branio ni tko je to. Možda vam se zato i događa ova poplava folka i ne znam ni ja šta. A o tome, to nije tema. To je kako bi rekli off topic, jel' nećemo sada o tome govoriti. Zbog toga kažem u načelu sam i kao klub, evo podržavam u svakom slučaju i s obzirom na žrtve koje je Slavonija i Baranja dala u Domovinskom ratu, a koji iznose gotovo 50% od svih poginulih i ranjenih. Ja jesam za takvo odličje. Možemo ga i preimenovati u junaka, ne heroj. Ali još eventualno doraditi samu tehniku, odnosno pojedinosti oko toga. Hvala vam lijepo. Hvala. I u ime kluba HNS-a, gospodin zastupnik Miljenko Dorić. Izvolite. Hvala vam Najprije da se obratim ispred kluba HNS-a predlagatelju, kolegi Kotromanoviću. Kolega mi podržavamo vašu ideju i slažemo se da je u Domovinskom ratu bilo heroja, junaka, vitezova, nazovimo ih kako hoćemo, bilo ih je. Bilo ih je u Vukovaru, bilo ih je u Dubrovniku, bilo ih je na ličkom i svim ostalim ratištima. Slažemo se i s vama kolega Kotromanoviću da je većina onih koji bi spadali u kategoriju heroja danas više nisu među živima, pa razumijemo i vaše prijedloge. Većina njih poginuli su za vrijeme Domovinskog rata, a mnogi umrli od bolesti i ranjavanja nakon rata. Najveći prigovor vašem prijedlogu ide na račun činjenice da je ovaj prijedlog trebao biti u Hrvatskom saboru prije 15 godina. On je dakle vremenski promašen, ali se to dade i obrazložiti. Naime, kolega mislim da ćete se složiti sa mnom, da oni koji su tada trebali voditi o tome brigu imali su neke druge pomalo neobične prioritete, bavili su se pitanjem privatizacije, bavili su se trgovinom, bavili su se osnivanjem svojih tvrtki i bavili su se brigom o osobnoj budućnosti i o budućnosti brojnih generacija svojih potomaka. Branitelji su bili pomalo u sekundarnom položaju iako su se svi zaklinjali da su oni najznačajniji dio politike ove ili one stranke, ali je činjenica da su njihove udruge razbijene u silno male udruge kako bi bile međusobno suprotstavljene, kako bi njihov utjecaj bio što manji. Bilo bi logično da su ovi ljudi odlikovani neposredno nakon rata. Bilo bi logično da su tad izrađeni kriteriji koji su trebali biti vrlo jasni kriteriji, transparentni kriteriji, javni kriteriji i tada vjerojatno ne bi bilo puno prigovora. Na žalost to nije tako. Već smo čuli najodlikovanija osoba je osoba koje nikada nije bilo u rovu, a takvih na žalost ima jako puno. A stvarni heroji Domovinskog rata često su prošli potpuno neprepoznatljivi i da im nije to priznato. Na žalost, kolega Kotromanoviću ni vi ni ja danas nemamo mogućnost uvida u sva ta časna imena koji su branili Hrvatsku tijekom Domovinskog rata što je tragično, neprihvatljivo da vi i ja kao saborski zastupnici ali i ostali građani ne mogu vidjeti taj popis. A onda vas pitam na koji način biti objektivan i izraditi prijedloge za odlikovanje ove ili one vrste ako ne znamo ni imena ljudi koji su branili ovu zemlju? Pitanje koje bih ja ovdje pokrenuo i s time i završio sa nekoliko misli je nešto sasvim drugo, a nisu ostali klubovi o tome govorili i nadam se da ćete se vi kao predlagatelj sa mnom složiti. Naime, da li su stvarni heroji Domovinskog rata, da li su se oni borili za odlikovanja ili za jednu drugačiju državu, državu demokratsku, suverenu, pravnu, državu u kojoj će se poštivati temeljna ljudska prava, država koja će biti gospodarski uspješna, država u kojoj će moći ostvariti određeni standard dostojan čovjeku. To je osnovno pitanje o kojemu nismo razgovarali. Dakle, razgovaramo o medalji, ordenu, o jednom komadu metala, a ne onima koji su trebali nositi taj metal na svojim grudima. Ako danas saborska većina kolega Kotromanoviću ne prihvati vaš prijedlog ja to ne smatram presudnim, ali smatram presudnim činjenicu da smo tim ljudima posvetili premalo pažnje, da smo njihovim idealima i njihovom snu zaista posvetili malo pažnje. Budimo iskreni pa pokušajmo odgovoriti na pitanje da li je današnja Hrvatska, Hrvatska koju su ti divni ljudi, časni ljudi sanjali? Kada budemo iskreno znali odgovoriti na to pitanje i htjeli odgovoriti na to pitanje potpuno iskreno onda smo napravili barem prvi iskorak. Drugi je korak da budemo učinkoviti u realizaciji njihovog sna te uspješne gospodarski, uspješne države, demokratske države, pravne države i svih onih elemenata za koje su oni smatrali da treba poboljšati u državi u kojoj žele živjeti, državi u kojoj vide svoju budućnost. Tek kada mi kao saborski zastupnici budemo radili na tom tragu, onda ćemo se odužiti tim ljudima, njihovoj djeci, njihovim unucima jer oni to zaslužuju. Nadam se da ste me razumjeli i nadam se da se slažete sa mnom. To je naš osobni i pravi cilj. Hvala lijepo. Poštovani gospodine predsjedniče, ja bih rekao zbog istine i protiv politikanstva ovako ozbiljne teme, treba ispraviti netočan navod gospodina zastupnika Dorića koji je ustvrdio, citiram: "Oni koji su se trebali brinuti o takvim odličjima to nisu radili kad je bilo vrijeme prije 15 godina, bavili su se privatizacijom i drugim sličnim temama." Netočno. Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske, odluka o proglašenju Zakona o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske, 15. ožujak 1995., vrhovni zapovjednik i predsjednik Republike Hrvatske, doktor Franjo Tuđman. Pročitajte taj zakon. Hvala lijepa. **Bebić, Luka (HDZ)** I gospodin Ante Kotromanović, predlagatelj. Izvolite. Predsjedniče Sabora, kolege zastupnici. Slušajući raspravu, par mojih kolega je ponovilo određenu tezu da zakon treba doraditi, da nije najbolji. To sam ja rekao u svom uvodu. Niti je najbolji, niti je najpametniji, niti ja smatram sebe niti najboljim, niti najpametnijim, smatram se običnim prosječnim građaninom Republike Hrvatske. Zato sam i molio i tražim uvijek pomoć. Ja mislim da je u suštini ideja dobra, da ne treba biti sitničav, da ne treba sada tražiti točku i zarez u prijedlogu ako mi prihvaćamo ovu ideju i projekt, onda nema nikakve osnove za takvim sitnim gledanjima na sam prijedlog zakona. Ja mislim da naravno da je zakon mogao biti obuhvatniji, bolji i da ne nabrajam sve ono što je rekao moj kolega Ćosić, ali ako je ideja dobra, kolega Ćosić, onda ju treba poduprijeti i to je ono što je u suštini najbitnije i najvažnije. Zato sam i rekao u uvodu samom ovdje. Pa ja nemam ništa protiv da Vlada prihvati, da ona bude nositelj projekta, Sabor, evo može i Sabor biti sam nositelj projekta i potpuno anulirati nekakve političke opcije, ako stane Sabor i Vlada iza toga, pa naravno da ćemo svi poduprijeti, ja mislim dobru ideju kako ideju. I neće biti problem napraviti dobre kriterije i stroge kriterije i nećemo napraviti nepravilnosti zato što smo mi živi. Mi smo još živi i znamo kako i na koji način su ljudi poginuli i tvrdim odgovorno da neće biti problema i da neće biti nepravilnosti zato što danas ipak možemo to vrlo realno i vrlo objektivno sagledavati stvari koje su se dešavale prije desetak i nešto više godina. Hvala. Hvala. Prelazimo na pojedinačnu raspravu. Prvi je gospodin zastupnik Rajko Ostojić. Izvolite. Gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora, kolegice i kolege. Danas je očito lako govoriti u Saboru. Prvo što je kolega Kotromanović očito pogodio svojim zakonskim prijedlogom jednu od važnijih stvari naše prošlosti. S druge strane, puno je ovdje branitelja zastupnika, imamo sreću da imamo 3 bivša ministra obrane, gospodin predsjednik Sabora je u najbremenitija vremena, ljeto/jesen '91. bio ministar obrane, kolega Hebrang kasnije i kolegica Antunović kasnije. I kao što je upravo Kotromanović naglasio, ovo je prvo čitanje. Ovo je prvo čitanje. Dakle, ako sam dobro shvatio, svi su podržali načelno meritum stvari. Poboljšajte prijedlog. Možete ga poboljšati da se pridružite Ante Kotromanoviću, kao što smo zajedno bili devedesetih vam je optimalna prilika. Niti jedan klub zastupnika nije rekao da je prijedlog loš. Možda kriteriji nisu dorađeni. Poboljšajte ga. Dobrodošli. Ante zasigurno neće imati problema da pored njegovog imena postoji cijeli klub još, svi klubovi u Hrvatskom saboru, a opasna je teza govoriti prošlo je 15 godina. Prošlo je 18 godina. To ja čitam zaboravljeno. E, to nije dobro. Osobito, a svi se slažemo da je bila hiperinflacija, i danas postoji hiperinflacija odličja. Svi se slažemo. I to naši građani znaju. Znaju svi oni koji su '91. bili u odori ZNG-a. Ja sam tad bio liječnik. Znate, u ZNG su dolazili ljudi s ulice, konobari, kuhari, pekari, električari, pravnici, ekonomisti, sveučilišni profesori, kolega Ćosić je kao sveučilišni profesor, ja kao magistar i specijalizant interne sam otišao u ZNG i sjete se reakcije, ja ih gledam kao liječnik, kad se oblačila uniforma. Sjete se reakcije kad se zaduživalo oružje, sjete se reakcija kad se stavljao metak. Tri, četiri, pet ujutro. Sjete se … /Govornik se ne razumije./ … da budu tražili pomoć liječnika. Zašto? Jer je to bila situacija koja nije uobičajena za liječnika, medicinskog tehničara, inženjera medicinske radiologije, za pekara, električara jer su to stresne situacije, jer su to neuobičajene situacije, sjete se tih vremena. Sjete se dobrih strana i loših strana. I ako se sjete tih vremena, ako se sjetite svih vaših prijatelja, drugova, suboraca, onda ćete zasigurno poboljšati prijedlog Ante Kotromanovića. Jer je to vaš dug. To je naš dug. Zasigurno, nemam dvojbe, a osobito je dobra stvar jer je to prvo čitanje. Dakle, ja vas molim da sa ove povijesne distance vratimo dug tim ljudima. Osobito u situaciji, jutros je bio Odbor za zdravstvo, pa smo o tome malo razgovarali, kada je broj narastao na 500 tisuća. Naravno, svi nisu bili u odori jer ne mogu biti svi u odbori, jer nisu svi za odoru i to je logično psihološkom profilu čovjeka, jednostavno tako da ne može biti, da ne može uzeti oružje u ruku, mi tu, barem tu nas je puno liječnika, znamo. Ali svi oni koji su imali hrabrosti, srca, sposobnosti da krenu u časan poziv, njih se trebamo sjetiti. I sjetite se, evo tu je ministar obrane bio Luka Bebić, poslije toga je bilo nekoliko ministara pa su rekli, hajmo staviti neku razliku, hajmo staviti distinkciju već '92., hajmo staviti datum 15. siječnja '92. Sjetite se toga. Ajmo onda staviti datum onda staviti datum svibanj '92. kada smo primljeni u Ujedinjene narode, 'jel, kada sam se ja vratio u svoju bolnicu na "Rebro", tek u svibnju '92. ili Bagarić na svoj zadatak. Mora biti neki datum, mora biti neki kriterij, a govoriti da ne možemo naći kriterij, stavljanje, opetovano stavljanje glave u pijesak i to je nedopustivo. Ja vas lijepo molim da pazimo na izričaj, jer nas gledaju i komentiraju naši prijatelji, suborci i svi oni koji su zajedno s nama bili. Dakle, povijesna distanca je optimalna prilika da napokon imamo ovo odličje, a ne da ga prepustimo zaboravu. tisuća branitelja. Ma rješenje je jednostavno gospodo iz ministarstva, stavite nas na Internet, molim vas stavite nas na Internet, molim vas. Postrojite brigade, molim vas postrojite brigade. Pitajte zapovjednike brigada i stvorit ćete kriterij, čas posla. znanstveno, stručno i iskustveno. Nikakvih problema, nemojte stavljati JMBG. To je važno za katarzu, za katarzu, to je važno za čišćenje i nas i svih onih kojih na žalost ovaj čas nema. Inače birokracija nije dobra. I ja sam bio u birokraciji i administraciji, nije dobra. Ja sam jako tužan što se desilo prije mjesec, dva dana kada je na popisu umrlih naših branitelja zbog PTSP-a i suicida bilo 50 onih koji su živi. Znači 50 naših ljudi građana Republike Hrvatske su proglašeni umrlima i vođeni od naše administracije kao umrli od 1700 ljudi. Pa to je katastrofa. Zamislimo se o tome, a ne koliko tko ima odličja. Znači popis od tisuću 700 ljudi ne možemo voditi. To je kriva administracija, ali krivi mi kao Hrvatski sabor. Dakle, popis, lista branitelja oni koji su oboljeli od PTSP-a jer PTSP je definitivno bolest u svom segmentu, gora od raka. A rak je opasna maligna bolest koja razara tijelo, a PTSP, pravi PTSP je isto, ako ne i gore od karcinoma raka bilo koje bolesti. Zato sam tužan što u programu Vlade, ove Vlade aktualne Vlade ni Ministarstva zdravstva nema niti jedne riječi u programu Vlade o zdravlju branitelja, niti jedne riječi. To sam rekao već nekoliko puta, pa ponovite. U programu Ministarstvu branitelja postoji samo jedna poglavlje o potpori, o obiteljima poginulih i ja znam da su započeti preventivni pregledi. Ali vraćam se ponovo na ovih 50 koji su vođeni kao umrli. Pa možete misliti njihove reakcije, njihovih bližnjih. Što oni misle o onim koji to vode i o nama? Da li ste im otišli dati psihološku potporu? Jesu li oni dobili PTSP zbog toga što su vidjeli stvorenja da se vode kao umrli? Što oni misle o nama? Stavite se u njihovu poziciju. Zato vas ja molim, jer očito je bilo prijepora koje je ovo čitanje, prvo čitanje, pomozite Anti Kotromanoviću, pomozite klubu SDP-a, napravite kriterije. U krajnjem slučaju riješite ih podzakonskim aktom. Ovo je optimalna prilika da ipak vratimo dug svim tim časnim ljudima. Hvala vam lijepa gospodine potpredsjedniče. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Replika, gospodin zastupnik Miljenko Dorić. Izvolite. Hvala gospodine potpredsjedniče. Javio sam se za repliku kolegi Ostojiću, jer je rekao da se ne slaže s onima koji su ustvrdili da je ovaj zakon trebao biti u saborskoj proceduri prije 15 godina, jer oni koji tako misle u biti smatraju da bi trebalo ovaj prijedlog prepustiti zaboravu. Ja kada sam govorio ispred kluba HNS-a sam također spomenuo tih 15 godina, ali nikako u kontekstu zaborava. Heroje Domovinskog rata nikako ne treba zaboraviti, ali ono što sam želio podvući jest činjenicu da moramo kolega Ostojiću početi priznavati naše greške, a greške je bilo, jer prije 15 godina je stvarno trebalo izdvojiti heroje Domovinskog rata u posebnu kategoriju, sa posebnim pravima, privilegijama. Oni su to zaslužili. Odgovor na repliku, gospodin zastupnik Rajko Ostojić. **Ostojić, Rajko (SDP)** Hvala vam. Kolega dakle očito je šum u komunikacijama i to je potpuno jasno da vi i ja govorimo o meritumu i da smo na istom stavu prema ovom zakonu i prema tim ljudima. I naravno zato sam govorio da je bilo već onda '92.,'93. ideja 'ajmo staviti 15. siječanj '92., 'ajmo staviti svibanj '92. primitak u Ujedinjene narode. To je procedura koja traje, ali tada su bile strasti drugačije. Znate, tada su bili osjećaji drugačiji. Povijesna distanca je optimalna prilika. Prošlost ne možemo promijeniti, ali iz prošlosti možemo puno naučiti i ovo je šansa da nešto naučimo. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Hvala. Pojedinačna rasprava, gospodin zastupnik Josip Đakić. Izvolite. **Đakić, Josip (HDZ)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Pa evo pred vama je Prijedlog zakona o dopunama Zakona o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske koji je predsjedniku Hrvatskog sabora uputio predstavio uvaženi zastupnik kolega Kotromanović. U kojem predlaže ustrojavanjem novoga odličja "Heroj Domovinskog rata". Naime, ja osobno u ovim momentima ne mogu biti i podržati i ovaj prijedlog zakona i ne mogu reći da njegovo traženje nije objektivno, da ne politiziramo oko zasluga u Domovinskom ratu i definicije zasluga u Domovinskom ratu. Ja bih se složio s tim da ne bismo trebali politizirati da se nije umiješao kolega Vidović i to ispolitizirao zapravo. Ja bih danas sa puno manje emocija govorio o ovom prijedlogu, pa bih rekao da ne bi bilo politiziranje da smo neku radnu skupinu branitelja napravili, da smo na odboru raspravljali o tome, da smo dali inicijativu zajedno, onda ne bi bilo politiziranje. Ovako je sigurno politiziranje. Naime, smatram da ovaj prijedlog dopune zakona o odličju Domovinskog rata koji dolazi sa velikim zakašnjenjem po meni, a zakašnjenje je najmanje jedno desetljeće, tj. 13 godina je prošlo od završetka Domovinskog rata. Puno naših prijatelja više nije živih, puno zapovjednika koji znadu objektivnu istinu, nije više s nama nego su umrli ili stradali u prometnim nesrećama, puno stvarnih činjenica nije stavljeno na papir, puno onih koji su zaslužili, činjenica je da su zanemareni. A o tome ću reći kako su zanemareni i kako je 60-ak njih 2000. godine ostalo bez odličja i priznanja. Želim reći da dosadašnjim zakonima Republike Hrvatske i izmjenama i dopunama kroz ovo cijelo vrijeme su ustrojene kao što bi rekao i činjenice govore potkrjepljenje zakonskim odrednicama ustrojeno je 29 odličja od kojih je 15 za zasluge u Domovinskom ratu, za zasluge na ustroju hrvatske vojske, hrvatske policije i ta odličja su raspodijeljena kroz tri segmenta segmenta tako da imamo četiri velereda od kojih dva velereda se mogu primijeniti i dodijeliti najvišim vojnim zapovjednicima i dužnosnicima. Znači, od četiri velereda dva se mogu dodijeliti i vojnim dužnosnicima. Da od tih odličja sedam, tj. osamnaest redova je ustanovljeno od kojih je sedam odlikovanja i medalja koje su također za Domovinski rat. Iz svega je vidljivo i proizlazi da je tih petnaest sasvim zadovoljavajuća potreba onih koji su stvarajući Republiku Hrvatsku, braneći Republiku Hrvatsku oružjem i ginući za njih i krvareći za nju sigurno doživjeli svoju satisfakciju. Sve drugo što bi se učinilo i danas ustrojilo ovim prijedlogom zakona bilo bi manjkavo, bilo bi nedorečeno i bilo bi bez mjerila i pravih kriterija. Nepoznato bi bilo tko bi ga trebao primiti kao što je vidljivo i iz prijedloga samoga zakona da se govori u jednom segmentu o tisućama, u drugoj raspravi na odborima za veterane kao i za obranu govori se o stotinu samo koji bi trebali dobiti. Pa na kraju se upriličava i mogućnost da to budu samo oni koji su poginuli. Stoga smatram da zakon je nedorečen i ne mogu ga podržati u ovakvom obliku. Ukoliko ćemo imati priliku mogućnosti i naći prava mjerila i kriterije zasigurno ću biti za to da se ustroji ovakvo ili slično odličje koje bi objedinjavalo sve zasluge onih koji su stvarno stvarajući domovinu najviše zaslužili, koji su stvarajući slobodu i ovo europsko ozračje danas sigurno potrebiti da budu obuhvaćeni tim odličjima. Želim naglasiti da kroz ovo odličje koje je velered, koje je najveće među onima koje se može vojnicima dodijeliti je "velered kraljice Jelene sa lentom i Danicom" i "velered kralja Petra Krešimira IV. sa lentom i Danicom" koji se dodjeljuju najvišim vojnim dužnosnicima Oružanih snaga Republike Hrvatske za izniman doprinos u stvaranju ratne strategije vojne doktrine, zasluge u izgradnji Hrvatske vojske te za osobite uspjehe u vođenju i zapovijedanju postrojbama Oružanih snaga Republike Hrvatske. Mislim da takvu čast onaj tko nosi ovaj velered a vidio sam, i mislim evo mogu reći sada neće biti sigurno napamet da takav velered ima general Lucić, vjerujem da ga ima i Bobetko, vjerujem da je imao i pokojni Červenko. I oni su zapravo bili vojni stratezi. To su mogli imati još poneki ali nisu imali iz razloga koje ću nabrojiti. Dalje imamo "Red kneza Domagoja sa ogrlicom" dodjeljuje se hrvatskim i stranim državljanima za pokazanu osvjedočenu hrabrost i junaštvo u ratu, izravnoj ratnoj opasnosti ili u …/Govornik se Stoga ovaj "Red kneza Domagoja" stvarno je odličje koje zamjenjuje odličje heroja i upriličeno je da ga dobiju stvarno oni koji su u Domovinskom ratu to i zaslužili. Neki su izostavljeni, naglašavam. "Red Nikole Šubića Zrinskog" dodjeljuje se hrvatskim i stranim državljanima za junački čin u ratu, izravnoj ratnoj opasnosti i iznimnim okolnostima u miru. "Red bana Jelačića" dodjeljuje se dužnosnicima, časnicima, zapovjednicima postrojbi Oružanih snaga Republike Hrvatske za osobite vojne zasluge u njezinu ustroju, razvitku, iznimno uspješnom zapovijedanju njezinim postrojbama. "Red Petra Zrinskog i Frana Krste Frankopana" sa pozlaćenim pleterom dodjeljuje se hrvatskim i stranim državljanima kao časni znak vječnoga spomena poginulima za Hrvatsku državu u ratu, izravnoj ratnoj opasnosti ili u iznimnim okolnostima u miru. "Red Petra Zrinskog i Frana Krste Frankopana" sa posebnim pleterom dodjeljuje se hrvatskim i stranim državljanima nestalim u tijeku Domovinskog rata. Znači, ta populacija najčasnijih ljudi obuhvaćena je ovim odličjem koje zasigurno mnogo znači i trajnu uspomenu vraća roditeljima, djeci i i suprugama poginulih. "Red Stjepana Radića" dodjeljuje se hrvatskim i stranim državljanima za zasluge i stradanje u borbi za nacionalna i socijalna prava. I ono se može donijeti za okolnosti u radu. "Red Hrvatskog križa" dodjeljuje se hrvatskim i stranim državljanima za sudjelovanje u Domovinskom ratu ako su pri tome bili teško ranjeni. Znači, i populacija hrvatskih ratnih vojnih invalida obuhvaćena je odličjem i odlikovana njime svi oni za za koje su marljivi zapovjednici i oni koji su trebali voditi brigu o njima i napisali prijedloge oni su bili i prihvaćeni jer komisije Ministarstva obrane i komisije Glavnoga stožera uvijek su to temeljito češljale, raspravljale o tome i donosile odluku kako bi predsjednik države i potpisao ta odličja. Red hrvatskog …/Govornik se ne razumije./… dodjeljuje se hrvatskim i stranim državljanima za osobite zasluge za Republiku Hrvatsku stečene u radu, izravnoj ratnoj opasnosti ili iznimnim okolnostima u miru. "Spomenica Domovinskog rata", "Spomenica domovinske zahvalnosti" pa imamo i druga priznanja koja su ustanovljena za ratne okolnosti, vjerojatno ih neki još nisu ni vidjeli.

oni koji su zaslužili sigurno je i imaju. No, htio bih nešto reći i o onim propustima koji su se dogodili o kojima je moj kolega Kontromanović vjerojatno spomenuo nešto ali nije do kraja izrekao koji su to časnici. Ja ih imam ovdje u odluci iz "Vojnog vjesnika" 60 koji su ostali bez odličja jednostavnom odlukom predsjednika Republike Hrvatske gospodina Stjepana Mesića i to 19. siječnja 2000. godine. Samo zbog toga što eventualno na onim spiskovima postoje oni za koje se smatralo da ne bi trebali dobiti. Znači "Red Nikole Šubića Zrinskog" tada nije dobilo 35 visokih časnika pa i generala zato što su ukinuti a gospodin predsjednik Hrvatskoga sabora akademik Vlatko Pavletić je donio tu odluku koja …/Govornik se ne razumije./… dužnosti predsjednika i ti ljudi su zakinuti. Nikada nitko nije ispravio tu grešku. Prvo bi trebali te greške ispraviti jer ovo se nije smjelo dogoditi. Jer, u zakonu piše što su to razlozi za oduzimanjem ili ukidanje, ili jednostavna odluka koja mora biti obrazložena razlozima a to su da je učinjeno kazneno djelo protiv Republike Hrvatske, ili kazneno djelo protiv ljudskog života. I stoga smatram da treba ispraviti one greške koje nisu, možda je trebalo razmišljati i o medaljama koje bi zadovoljile sve one operacije koje su bile oslobodilačkog karaktera '91. godine, kao što sam čuo, a znam za jednu sigurno, to je …/Govornik Bilogora, Papuk, Slunj, zima 1, zima 2, skok 1, skok 2, Maslinica, Medački džep, to su operacije koje nisu definirane ovim medaljama i o njima bi trebali razmišljati. možda je plemenita ideja, uvaženog kolege i suborca Kotromanovića, ali u krivo vrijeme i sa krivim obrazloženjem. Hvala Ante Kotromanović. Izvolite. potpisati ćemo se skupa, neka to bude zajednički projekt, dva zastupnika, dvije različite stranke, ti si rekao da, nakon 5, 6 sati nazvao si i rekao si da ne možeš to, zato što je vjerojatno gospođa Kosor intervenirala.

pa ćemo ispraviti eto i moje nedostatke ako ih imam. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Odgovor na repliku, gospodin zastupnik Josip Đakić. Pa uvaženi kolega, mogu reći da ideje koje dolaze sa tvoje strane, ja bih se apsolutno složio da ne prepoznajem u njima onaj način politikanstva koji izvire iz svake ideje koja dolazi i koju bi zajednički mogli riješiti. Ja uvijek prije nego što rečem, prvo ispečem, i želim ovaj puta reći da tvoj put dobrih namjera, kao i onaj put koji se govori da je, do pakla je put popločen dobrim namjerama. Tako i u ovom slučaju, mogu reći da svaki puta kada o nečemu konkretnom zajednički bi razgovarali uvijek se izvodi politikanstvo. Da si danas ostao sam u svojoj inicijativi, sa svojim kolegama zastupnicima, da se nije umiješao gospodin Vidović i politizirao na tu temu ja bih sigurno bio taj koji bi i drukčije ovu rasprava danas vodio. Želim reći da, očekivati politikanstvo ili ga zanemariti kao dolaz iz redova onih koji su pokazali svoju ljubav prema hrvatskim braniteljima, koji su tisuće njih ostavili bez mirovina, vjerujem da sigurno i gospodin Panđić bi trebao čuti ovo što govorim, jer on je bio abder tih događanja i da su puno puta zaplakale majke poginulih jer su ostale bez onih primanja koja su im bila Zakonom Zakonom o hrvatskim braniteljima dodijeljena, kao i djeca, kao i udovice, kao i invalidi. Tisuće od njih su doživjeli vaše razumijevanje. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Druga replika, gospodin zastupnik Ivan Bagarić. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Kolega Đakić me je dotakao na ovu repliku kada je govorio o tome kako se zapravo redom knezom Domagoja regulira priznanje junacima, ne znam svima onima koji su doprinijeli u obrani Republike Hrvatske. I kada je govorio o politikanstvu. Dakle, razlog mog, sada osvrta na govor kolege Đakića je da se doista jutros čulo puno politikanstva, jedan, jedan dio, jedan segment je bio i onaj koji se odnosi na gospodina generala kojem se sada sudi ovdje u Zagrebu, gdje se unaprijed, ja bih rekao, osudilo čovjeka, i apsolutno sam protiv toga, dakle, dok se god ne donese presuda za bilo koga u ovoj državi on je i treba biti za nas nevin. S druge strane je bilo govora, također kolega Đakiću, o tome kako političari, tobože ne mogu biti i junaci, odnosno nemaju određeno priznanje i satisfakciju za doprinos u Domovinskom ratu. Pa neshvatljivo je da se zaobilazi i kada se ovdje govori i uloga pokojnog predsjednika države, da se zaobilazi uloga pokojnih, u ovom slučaju ministra obrane, dakle, živih, sada i među nama ministara zdravstva, unutarnjih poslova, koji su svi na svoj način zapravo junaci, jer su donosili teške odluke u teškom vremenu i kao zastupnici koji su u to vrijeme donosili odluke, koje su donosili i ovdje nazočni predsjedavajući, potpredsjednik Sabora, jer da je politika krenula nekim drugim smjerom, smjerom, onda je pitanje da li bi ti ljudi preživjeli, a ne samo da bi bili dočekali Hrvatsku kao slobodnu domovinu. Sjetimo se Stjepana Radića koji je bio veliki političar i koji je ubijen u jednom parlamentu, i kao takav je junak. Znači li to da svi oni koji su preživjeli, a znamo da je bilo izravnih napada i na Banske dvore i na ljude koji su tu vodili politiku, prema tome, preživjeli su srećom i ustanovili, dakle, ja bih rekao proveli djelo Hrvatske neovisne države koju danas imamo. Prema tome, svi ti ljudi zaslužuju apsolutno poštovanje i svi su oni također junaci, hrvatski junaci. Evo, toliko dakle, u smislu ovog vašeg obraćanja vezano za politikanstvo i za

što su to oduzimanja odlikovanja i priznanja s obzirom da je bilo i o njima riječ, o nekima, ljudima koji ih nose a vjerojatno pod navodnicima ih nisu zaslužili, kao što je spominjao gospodin Kajin, ili ne znam, gospodin Vidović, rekao bih da je to definirano isto zakonom i piše jasno i glasno. Oduzimanje odlikovanja i priznanja predsjednik Republike može na prijedlog Državnog povjerenstva za oblikovanja i priznanja Republike Hrvatske oduzeti odlikovanje i priznanje u slučaju iz članka 30. stavka 5. ovoga zakona, a Prijedlog državnog povjereništva za odlikovanja i priznanja Republike Hrvatske. Ili po vlastitoj odluci oduzeti će odlikovanje ili priznanje ako nositelj odlikovanja i priznanja postupka protivnog pravnom poretku ili moralnim zaslugama Republike Hrvatske. Ja mislim da je sve definirano i rečeno. Obrazloženje za svakoga mora biti jasno, nedvosmisleno. I danas postoje znači zakonske norme kojima se svakomu onomu koji koji ga nije zaslužio ili je počinio nešto protiv Republike Hrvatske ili protiv …/Govornik se ne razumije/… Republike Hrvatske, može se oduzeti, da li jednostavno ili preko državnog povjerenstva. Zašto svi ti koji stalno špekuliraju o nekim generalima koji su stekli odličja na pod …/Govornik se ne razumije./… način a da nisu bili u postrojbama, da nisu bili na bojišnici, da nisu zaslužili, zašto ne pokrenu kroz ovaj način njihovo oduzimanje? Pa hvala bogu legalna smo država, demokratska, primjenivši zakone sve to može i riješiti. Hvala. **Šeks, Vladimir (HDZ)** I sljedeća replika. Gospodin zastupnik Miljenko Dorić. Izvolite. Hvala, gospodine potpredsjedniče. Kolega Đakiću, ja smatram da ste imali vrlo dobro izlaganje. Ja sam mnoge stvari sebi pojasnio uz obrazloženja koja ste vi dali i zato sam posebno razočaran sa dva vaša stava. Jedno, želim vas pitati da li je za ovaj prijedlog važnije da herojima Domovinskog rata priznamo ono što im pripada ili je važniji stav gospodina Vidovića s kojim se ne slažete i samo zbog toga mijenjate vaš odnos prema prijedlogu. To za mene nije prihvatljivo. Vaš stav je, nadalje, da je odlikovanje "Red Kneza Domagoja s ogrlicom" istovjetan prijedlogu za Heroja Domovinskog rata, što ja mogu potpuno prihvatiti. Pa mi je zato nejasno da niste mogli sjest sa kolegom Kotromanovićem koji i sada nudi suradnju i riješiti to sporno pitanje eventualnog dopunom pojedinih elemenata vezano uz ovo odlikovanje, mogli smo dobiti jedno suvislo rješenje. Odgovor na repliku. Gospodin zastupnik Josip Đakić. **Đakić, Josip (HDZ)** Hvala lijepo, gospodine potpredsjedniče. Pa ne bih se složio da su samo

u nastupu gdje piše sljedeće: ocjena stanja i osnovna pitanja koja se trebaju riješiti, govori se o tisućama oštećenih koji nisu dobili ili koji bi trebali biti heroji Domovinskog rata. Ako je tisuće u pitanju, sigurno ne možemo ustanoviti kriterije. Ako je stotine u pitanju, onda su kriteriji jako snažni i stvarno ih treba na medicinsku vagu odvagati. Ja ih ne vidim ovdje u prijedlogu. I ako su samo poginuli ili smrtno stradali, kako su definirali Zakon o pravima hrvatskih branitelja, također svjesni smo što činimo. Vjerujem da su to i moji razlozi veći i bolji od Vidovićeva politikanstva, od bilo kojega, jer sam svjestan takve podjele bi, nove podjele donijelo među braniteljskoj populaciji. Poštovani gospodine potpredsjedniče, dame i gospodo. Evo izvolite, nekoliko riječi o ovoj važnoj inicijativi. Prvo što bih htio reći, radi se o prevažnoj i preozbiljnoj temi iz svega što je rečeno da bi ona mogla biti predmet političkog spora između vodećih političkih stranaka u Hrvatskom saboru, da bi ona mogla biti predmet političkog spora između istaknutih saborskih zastupnika sudionika Domovinskog rata. To jedino može biti zajednička inicijativa svih političkih stranaka u Hrvatskom saboru

tu potrebu u odnosu na postojeći zakon danas nismo čuli dovoljno jasno argumentirano. I zbog tog razloga držim da i nije čudno što ovakva prevažna i preozbiljna tema je ostala samo na razini inicijative jednog saborskog zastupnika, jer to u prijedlogu zakona stoji. Dakle, jedino i moguće je promijenit Prijedlog zakona o odličjima, kao što sam rekao, dogovorom svih ključnih političkih stranaka ako za to postoje potrebe i zbog toga držim da su inicijative ad hoc pojedinaca način koji ne vodi prema stvarnom rješavanju problema, ako problem postoji a sigurno da postoje određeni propusti jer nema idealne provedbe ni jednog zakona, a zaista može biti i ima sigurno istaknutih branitelja Domovinskog rata, istaknutih heroja koji nisu prepoznati i zbog toga možemo i moramo uložiti zajedničke napore da se greške, ako postoje i gdje postoje, uklone. No međutim, može se stvoriti jedan krivi osjećaj ovdje u Hrvatskom saboru da sva ta pitanja postojećih zakona nisu u dovoljnoj mjeri regulirana i da oni koji su bili najodgovorniji o tome nisu vodili računa i ono što želim jasno reći, zbog toga raspravljam, to nije točno. Odluka o proglašenju Zakona o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske još 10. ožujka 1995. godine u kojoj se prepoznaju herojska djela hrvatskih branitelja. Potpis: Vrhovni zapovjednik i predsjednik Republike Hrvatske dr. Franjo Tuđman. Članak 12., draga gospodo, pitanje i logike i konzistentnosti logičnog razmišljanja. Članak 12. glasi, postavljam pitanje, što ona osoba koja je dobila odličje dio citata članka 12. "za pokazanu osvjedočenu hrabrost i junaštvo u ratu i izravnoj ratnoj opasnosti". Što je dakle osoba koja je dobila odličje za pokazanu, osvjedočenu hrabrost i junaštvo u ratu i izravnoj opasnosti nego heroj Domovinskog rata. I to je logika. Prema tome, postojeći zakon itekako jasno prepoznaje heroje Domovinskog rata. Članak 13. Što je osoba koja dobiva ili je dobila odličje za junački čin u ratu i izravnoj ratnoj opasnosti? Pa valjda, draga gospodo, heroj Domovinskog rata. Da li se to odličje tako zove mislim da nije najvažnije. Važno da se takvi ljudi prepoznaju i da ti ljudi dobiju ta odličja i to je pravi problem. tih nedostataka ima, onda postojeće zakone moramo na odgovarajući način afirmirati. Što je osoba kojoj se dodjeljuje odličje za vječni spomen, za žrtvu u Domovinskom ratu, u izravnoj opasnosti. Čitav niz takvih odličja postoji u postojećem zakonu i ta odličja i taj zakon su se dodjeljivala hrvatskim braniteljima. Za njihovu provedbu su bili odgovorni svi oni koji su postojali i sudjelovali u sustavu Oružanih snaga Republike Hrvatske od ministara, načelnika glavnog stožera, zapovjednika i svakako vrhovnog zapovjednika i najveći broj sigurno nesporno onih koji su ta odličja zaslužili, ta su odličja i dobili. I sad ono što je važno isto tako mora se komentirati. Što bi značilo uvođenje novog odličja o heroju Domovinskog rata. To znači da osporavate odličja koja su definirana člankom 12. i člankom 13. koja se dodjeljuju za pokazanu, osvjedočenu hrabrost, junaštvo u ratu, u izravnoj ratnoj opasnosti. Pa to je čista redundancija u odnosu na ono što postoji u postojećem zakonu. Jedno se postavlja ključno pitanje šta je bio pravi motiv predlagatelja? Šta je predlagatelj u suštini želio postići uvođenjem novog odličja koji je u odnosu na postojeći sustav potpuno redundantan. Čitav niz logičkih pitanja koja slijede iz mogućeg kaosa koji bi nastao kad bi jedno takvo nepotrebno odličje u odnosu na postojeća odličja usvojili. Da li je to oblik revizije postojećih odličja pitat će se mnogi. Što će reći na primjer netko od hrvatskih generala ili general Gotovina koji ima odličje kneza Domagoja, a neće dobiti iz raznih razloga odličje koje se ovdje predlaže. Možda prodavatelj nije ni svjestan koliko je to kompleksna i osjetljiva tema i ima itekako snažan politički kontekst. Svakako kad govorim o ovoj temi onda se treba sjetiti i pojedinaca koje vrlo često zaboravljamo i onih živih. Bilo je ovdje riječi o 81. gardijskoj bojni, jednoj od najistaknutijih postrojbi Hrvatske vojske za koju mnogi ne znaju. Mnogi su zaboravili i nisu možda nikad ni čuli za Renata Romića, koji je zapovjednik bio 81. gardijske bojne, kao što je govorio istaknuti zastupnik Đakić. To je bila postrojba koja je zaslužila svako poštovanje. I danas u svojoj kancelariji ovdje drži na posebnom mjestu trenutak kad bi počeli odmah od ključnih operacija Hrvatske vojske ljeto '95., vrh planine Šatora, evo ga heroja Domovinskog rata gospodina Đakića koji je na tom prostoru i bio ranjen. Damir Tomljenović Gavran, zaboravili smo tog mladog čovjeka koji me je imponirao dok je bio živ. Ali ne samo on nego i mnogi drugi. Dužan sam ovom prilikom, o tome razgovaram i spomenuti ljude kojima sam osobno zapovijedao, koji su heroji Domovinskog rata, ali su poginuli vrlo mladi i vrlo rano. Andrija Andabak, heroj Domovinskog rata iz Nuštra. Sjećam se da me je zatražio da ide posjetiti ženu i djecu na otok Hvar. Ja sam rekao može, vrati se za tri dana. Ostao je na Hvaru samo jedan dan, vratio se. Kad sam došao na teren na kojem on nije trebao biti on je već tamo poginuo. Ivica Tomšić, zamolio me da ostane preko Božića '92./'93. godine na jednom položaju, odnosno na jednom mjestu. Rekao sam ne, moraš se vratiti. Molim vas mogu još dva dana, jer mi dolazi brat. Za dva dana je poginuo. Jadranko Cumbaj, istaknuti heroj Domovinskog rata postrojbi za protuoklopnu borbu vođeni raketnim sustavima. Poginuo zadnjeg dana Domovinskog rata. Marko Babić, heroj iz Vukovara. Šetao je, hodao s nama godinama. Nismo bili svjesni. Neću pričat više s obzirom da nemam vremena. Ostaje i dalje jedno ključno, važno pitanje garancije kad bi usvojili i ovaj prijedlog zakona koji s obzirom na sve ono što postoji postojećem prijedlogu zakona je nepotreban, postavlja se pitanje koje su to garancije da će novo odličje biti besprijekorno dodjeljivano danas 15 godina nakon, slažem se vremenska distanca je dobra. Ali vremenska distanca istovremeno znači i zaborav i znači možda koaliciju onih koji to nisu dobili, a željeli su. Možda sada traže priliku, heroji Domovinskog rata. I na kraju samo jedno kratko pismo koje sam dobio od jednog poštovanog prijatelja, suborca. “Dragi prijatelju!“ Citat: “Ovih blagdana mislim puno o našem zadnjem poginulom suborcu kojeg sam imao čast upoznati. Teško je razumjeti mentalitet, etiku i duh jednog profesionalnog vojnika. Bio je tih, miran, usredotočen, samozatajan, ubojit kad je bilo najpotrebnije a častan. Otišao je bez puno riječi. Takve ljude moramo prepoznati. Takvi ljudi zaslužuju poštovanje i držim da smo najveći dio toga što smo trebali uraditi uradili. Ako ima propusta učinimo sve da se ti propusti što je moguće prije otklone. Afirmirano postojeća odličja koja prepoznaju heroje Domovinskog rata.“ Hvala lijepa. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Replika, gospodin zastupnik Nenad Stazić. Izvolite. Nemojte se ljutiti kolega Ćosiću, ali cijelo ovo vaše izlaganje puno je kontradikcija. Vi sami sebi skačete u usta. Vi najprije kažete ovo je prevažna tema da bi se na nju moglo politizirati u ovom Saboru, da bismo se mogli oko te teme …/Govornik se ne razumije./… I s tim bi se čovjek mogao potpuno složiti s vama i ja se tu s vama potpuno slažem. Ali mi imamo predlagatelja koji poziva na taj dogovor koji vi izazivate, kojeg priželjkujete. On vas poziva na dogovor. Vi njega odbijate s argumentaciju da bi …/Govornik Pa nemojte se ljutiti, ali to je potpuna kontradikcija. Dalje, vi kažete da je to odličje “Heroj Domovinskog rata“ nepotrebno, a onda nabrajate svoje suborce, ljude kojima ste zapovijedali u ratu i jednog po jednog nazivate herojem. Pa sad ako jesu heroji, pa ja se s vama slažem da jesu heroji i vjerujem vam, zapovijedali ste im, poznate ih, znate kako su poginuli. Pa što se sad protivite i tome da ih se nazove herojima kroz to odličje? To je druga nelogičnost. Treća nelogičnost. Kažete ovo odličje postoji, neka druga odličja kao na primjer knez Domagoj koji zapravo znači heroj Domovinskog rata. A znate šta vam je odličje? On je jedna simbolička gesta. Jer netko ima kneza Domagoja, onda mora ići u zakon u članak 12. stavak 2. da vidi što je zapravo knez Domagoj. A ovako ima odličje za koje svi znaju zašto ga je dobio, jer se zove “Heroj Domovinskog rata“. Znači, nije nebitno kako se odličje zove, nije nebitno. I četvrta nelogičnost. Kažete tko će sada nakon 15 godina odrediti tko treba dobiti tko ne treba dobiti, a onda rečenicu kasnije kažete. Povijesna distanca je dovoljna. Pa lakše je sa povijesne distance donijeti pravedniju odluku, nego dok je još stvar vruća, dok se još zbivanja su na terenu gdje se može lakše pogriješiti. Četiri nelogičnosti u deset minutnom izlaganju. Pa ja ću vam odgovoriti na isti način, sve što ste rekli je puno kontradikcija i ne slijedi konzistentnost koja slijedi i proizlazi iz postojećeg prijedloga zakona. Rekao sam nepotrebno. Onaj tko dobije odličje za pokazano, a svjedoči hrabrosti, junaštvu, u ratu izravnoj opasnosti. Ili onaj tko dobije odličje za junački čin u ratu u izravnoj ratnoj opasnosti je heroj. Kako će se to zvati, nije bitno. Bitna je suština, bitno je da se ti ljudi prepoznaju, da se postojeći zakoni afirmiraju, a revizija nam je bilo dosta. I dio te revizije je ovo o čemu vi govorite. Zaboravljanje 15 godina nakon, neki bi danas iz raznih razloga, političkih frustracija, suradnje s medijima i tako dalje, proglašavali mimo institucija, mimo glavnog stožera, mimo onih koji znaju sebe i neke druge herojima Domovinskog rata. Ja mislim da je sve jasno. Ovo je samo izraz političke potrebe, a ne stvarne suštinske potrebe da se prepoznaju oni koji su u Domovinskom ratu imali časnu herojsku **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Molim zastupnika i druge zastupnike da se suzdrže oduzimanja riječi samog sebi, nego da tek kada im to da predsjedavajući da uzmu riječ. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Ja moram odmah na početku reći da sam malo iznenađen i dužinom rasprave i načinom raspravljanja. Ja sam očekivao da će rasprava u ovom prijedlogu zakona biti kratka i da će se u ovom Saboru vrlo brzo nakon izlaganja klubova postići konsenzus da se ovaj zakon propusti u drugo čitanje jer se u njemu neće pronaći ništa spornoga, bitno spornoga. Očekivao sam da ćemo se tim prije baciti na ostatak dnevnog reda gdje imamo Zakon o porezu na dobit, Zakon o doprinosima, Zakon o porezu na dodanu vrijednost, sve SDP-ovi prijedlozi. Dakle, zakoni koji moraju rješavati pitanje života građana, njihovog standarda koji je ozbiljno urušen, svi to znamo. Međutim, ovdje se, evo već 2 i pol sata polemizira s jednim zakonskim prijedlogom brigadira Kotromanovića. Predlagatelj brigadir Kotromanović je odmah na početku u svom uvodnom izlaganju rekao da bi volio da rasprava o ovome bude lišena politizacije, da se iznose trijezno argumenti za i protiv. Ja moram reći da mi je teško kad sam čuo te riječi sam si mislio, pa dobro Ante, kakvi bi mogli biti argumenti protiv. Kakvi argumenti uopće mogu biti protiv da se u Hrvatskoj nakon pravednog, obrambenog Domovinskog rata ustanovi odličje heroja toga rata. Nemalo sam se iznenadio kada čujem da se takvi kvazi argumenti ipak ovdje iznose. Pozvao je predlagatelj brigadir Kotromanović i na to da ne bude podjela u Saboru, da ne bude polemiziranja, nepotrebnog politikanskog, ali onda slušam kolegu Đakića koji u jednoj ispravci krivog navoda napadne tu SDP da smo mi blatili branitelje naše, da smo ih ponižavali, da smo im radili ne znam što. Dakle, uzalud brigadir Kotromanović poziva da ne bude politiziranja jer se kolega Đakić očito od politiziranja nije mogao suzdržati. Nije mogao, to je iznad njega. Politizacija je dakle ovdje prisutna, pa čak i u ovakvoj temi. Što se može zaključiti? Da ništa, ali baš ništa što dolazi iz oporbenih redova u ovom Parlamentu ne može i neće biti prihvaćeno bez obzira na opravdanost, bez obzira na plemenitost, bez obzira na potrebu. E pa to je politizacija. Takav odnos prema ovoj temi je najgori oblik politizacije. Pa argumenti za, pa ja ne znam je li ih uopće ima smisla navoditi jer su oni samo razumljivi. Pa gledajte, svaki pravedni rat ima svoje heroje. Svaki. Nakon 2. svjetskog rata su pripadnici partizanskih jedinica koji su se borili protiv okupatora, protiv kvislinga domaćih, Ustaša, Četnika i oni koji su bili najzaslužniji. Bio je ustanovljen orden narodnog heroja. Pa ima li išta logičnije od toga? Pa ja mislim da nema vojske koja je dobila jedan pravedan obrambeni rat, a da nema ustanovljen orden heroja toga rata. Sve vojske, osim hrvatske. Pa nećemo valjda sad tvrditi da mi jedino nakon tog rata imamo zločince, a heroje nemamo jer tako je ispalo. Heroje nećemo. Imamo hiljadu argumenata, sad tu ovdje čujem, kvazi argumenata samo zato da nemamo heroje Domovinskog rata. Pa kome smetaju ti heroji? HDZ brani dignitet Domovinskog rata. Uvijek je to isticao. Ja moram priznati da ga brani na meni pomalo čudan način. Prije nekoliko godina javno se glasovalo na ulici, na rivi splitskoj, solidarizirajući s onima koji su kasnije na hrvatskim sudovima pravomoćno osuđeni kao ratni zločinci. Ali, sada odbija one koji nisu pravomoćno osuđeni kao ratni zločinci i neće biti jer zločine nisu činili, jer su časno branili svoju domovinu, sad njima neće dati orden heroja Domovinskog rata. Ta vrsta obrane digniteta Domovinskog rata, meni je pomalo čudna. S jedne je strane solidarizacija sa raznim zločinom i zločincima pravomoćno osuđenih, a s druge strane odbijanje ovakve jedne inicijative. Tu se postavlja pitanje kriterija. Kao neće, hajde ne treba prihvatiti zakon jer tko će sad ustanoviti kriterije? Pa tko je do sad ustanovljavao kriteriji za sve i ova druga odličja? Pa kako to nije bio problem? Uopće s tim odličjima i s dodjelom tih odličja nije baš uvijek bilo puno sreće. Ustanovljena su kada je ustanovljena država, jel i onda ih je na početku pokojni predsjednik Tuđman dijelio, bile su karikature pa lopatama izbacuje odličja iz kamiona. U skladu, vjerojatno ih je dijelio u skladu s onim vrijednostima koje najviše cijenio. Najviše odličja je dao ja mislim samom sebi, sebe je najviše cijenio. Onda najodlikovaniji general Zagorac, pa onda poslije toga Korade. Pa koji su tu kriteriji bili? Pa što nas onda nisu smetali ti kriteriji? Nego sada postavljate pitanje kriterija kada se hoće ustanoviti, ima li išta prirodnije, išta logičnije od toga, hoće se ustanoviti odličje "Heroja Domovinskog rata". Znate, s obzirom da neka od odličja na svojim grudima nose danas, jer su ih dobili i neki ljudi zbog čije se ratne djelatnosti moramo više sramiti, nego se njome ponositi. ponositi. Bilo bi dobro ustanoviti jedno novo odličje. Pa danas s povijesne distance kada je daleko manja šansa da pogriješimo u dodjeli toga odličja odlikujemo one koji su to uistinu zaslužili. Jer neka odličja se ne mogu ni povući, mogu se samo aktivnim vojnim licima. Ne mogu se ni oduzeti. I ona ostaju prikačena na grudi ljudi čije je ratno djelovanje ne služi na čast ni njima, ni domovini koju su navodno branili. Ovaj najodlikovaniji nikada nije na ratištu ni bio. On je ratovao po kabinetima i očito s jednom drugom namjerom nego što je obrana domovine. Prema tome, milim da u … /Govornik se ne razumije./ … ovog zakona zapravo uopće ne treba ni komentirati. Nad njim se jedino možemo čuditi, pa pomalo i zgražati. Da vama padne napamet odbijati nešto, odbijati ovakav prijedlog zakona, samo zato što dolazi od zastupnika koji pripada klubu SDP-a. koji ima časnu ratnu povijest, koji je brigadir umirovljen od Hrvatske vojske i kojemu je očito na pameti samo to da ti najzaslužniji, najhrabriji, najpožrtvovniji budu i pravedno odlikovani. Hvala lijepo.

nekoliko navoda kolege Stazića koje je nužno ispraviti. Dakle, jedan osnovni ja bih rekao temeljni, tako da nikome ne smetaju junaci Domovinskog rata ili kako vi kažete heroji, mi nismo mi ni odbili, niti odbijamo da postoje ili da se priznaju junaci Domovinskog rata, junaštvo i njihov doprinos, nego smo odbili prijedlog zakona za koji držimo da nije dobar. Tako da nije sustavan, da nije razrađen i da nije onakav kakav bi trebao biti. O tome se radi. S druge strane, kada ste kazali kako je gospodin predsjednik pokojni Tuđman davao odličja koja su bili karikatura i koje su lopatama davali. Pa ja vas moram upitati i ispraviti dakle netočan navod, pa kazati tko ste vi da biste valorizirali i ucjenjivali ulogu predsjednika Tuđmana i vrijeme u kojem je on dodjeljivao odličje. Prema tome, i još usput takvu odluku njegovu u vremenu kako je bilo, ocjenjivati i karikarizirati kao karikaturu u lopatama itd. Dakle, ovo je nedopustivo i netočno. Hvala lijepo. ratni zločin i zločin u ratu nisu isto. … /Govornik se ne razumije./ … postoji jedna stvar jedna kategorija koja po međunarodno i svako drugo pravo je jedno pitanje i posve drugačije ima značenje od zločina u ratu. Dakle, zločin u ratu se može dogoditi i ovdje se događao s hrvatske strane, ali nije bio ratni zločin planiran i provođen sustavno od države. Hvala. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Ovo je sada završno, ovaj dio nije bio ispravak netočnog Nenad Stazić. **Stazić, Nenad (SDP)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče što ste upozorili gospodina zastupnika da ovo na kraju nije bio ispravak. Ali po članku 209. ni početak nije bio ispravak netočnog navoda. Naime, ispravak netočnog navoda bi bilo da je kolega rekao nije bilo karikatura. Stazić laže, nije bilo karikatura. Karikature su bile i vidjelo se na tim karikaturama kako predsjednik Tuđman lopatama iz kamiona baca odličja. To je potpuno točan navod. Prema tome, izvolite si uzeti Poslovnik, čitajte Poslovnik proučite ga, a drugi put kada ispravljate navod, ispravite sukladno Poslovniku ili se javite za repliku ako za to imate hrabrosti. **Šeks, Vladimir nemojte na ovaj način školski očigledno primjer kršiti Poslovnik. Vi ste ustvrdili da je predsjednik Tuđman odlikovanja dijelio šakom i kapom i da je to bila karikatura. Nemojte mi docirati, ja znam što sam čuo i što su svi čuli. To je zastupnik Bagarić opovrgnuo kao netočnu tvrdnju. To je opovrgnuo kao netočnu tvrdnju. I vrlo je jasno. I nemojte vi vrijeđati Poslovnik. Sljedeći ispravak gospodin zastupnik Krešimir Ćosić. Izvolite. **Ćosić, Krešimir (HDZ)** Štovani gospodine potpredsjedniče. Milim da je ne samo netočno, nego i krajnje uvredljivo ono što je rekao gospodin Stazić, citat: "Pokojni predsjednik je lopatama dijelio odličja." To je uvreda za sve one koji su zaslužno dobili odličja za svoje doprinose u Domovinskom ratu. Ako je netko imao pravo, to je bio prvi hrvatski predsjednik, vrhovni zapovjednik i čovjek koji je bio najzaslužniji za obranu i stvaranje Hrvatske države. I drugo, jasno postoji postojeći prijedlog zakona. Čitajte ga i interpretirajte ga. Pokušajte razumjeti ono što u njemu stoji. Ako vam politički ne odgovara onda razumijem vašu izjavu da vam trebaju nova odličja, jasno zbog nekih razloga. Hvala lijepo. I treći ispravak gospodin zastupnik Andrija Hebrang. **Hebrang, Andrija (HDZ)** Hvala lijepo. Netočno je kolega što ste rekli, citiram, ispada da nakon ovog rata imamo samo zločine i zločince a ne heroje. Da li imamo zločince reći će pravosuđe a ne vi, da li imamo heroje nemamo i nećemo ih imati ali imamo zato junake Domovinskog rata. Ti junaci su oni mali ljudi koji su se borili s puškom u prvom redu pa sve do predsjednika Tuđmana koji im je omogućio to organizacijom Hrvatske države, pa molim vas da iznesete točne i istinite činjenice u vašem govoru. Drugo je netočno da HDZ odbija dati orden herojima. Ne odbijamo nikakav orden dati, mi smo se konzultirali i to je istina a ne ono što ste vi rekli sa udrugama branitelja i one su odbile prijedlog vašeg zakona. Ja sam predsjednik jedne takve udruge i član još dvije i na sva tri mjesta odbijen je ovakav prijedlog zakona. Dakle, HDZ slijedi ono što žele branitelji a ne što vi hoćete svojim politikantstvom i ponosni smo na naše junake i na naše odličje koje nosimo a vi to ne možete razumjeti to mi je jasno. Replika gospođa zastupnica Ingrid Antičević-Marinović. **Antičević Marinović, Ingrid (SDP)** Kolega Staziću, pitate se zbog čega vladajući neće da mi imamo heroje. Pa to je sasvim jasno, jer iza toga slijedila bi daljnja diferencija da se vidi tko je uistinu dakle ne samo bio heroj što vi kažete nego bi slijedeće pitanje bilo sasvim logično tko je uopće bio branitelj a tko nije a našao se na listi da je i crpi sva ona prava koja bi trebala pripasti isključivo branitelja. To njih boli gospodine Stazić. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Odgovor na repliku gospodin zastupnik Nenad Stazić. Pa sad, što ih boli, što ih ne boli kolegice Antičević-Marinović teško mi je reći. Ja sad ne razumijem više zašto su i neke braniteljske udruge odbile ovaj prijedlog zakona jer to nam je sad pojasnio kolega Hebrang, to je zato što je on na čelu jedne takve udruge a član nekih drugih. Pa je posve logično da su te udruge odbile ovakav prijedlog zakona. Nakon ovog odbijanja ovog prijedloga zakona mi uistinu u Hrvatskoj nećemo imati ustanovljen orden junaka, heroja Ostat će nažalost samo pravomoćne presude za počinjene ratne zločine i uistinu će se činiti kolegice Antičević-Marinović da je Hrvatska vojska kao rezultat pravednog obrambenog rata imala nekoliko osuđujućih presuda za zločine i nijednog junaka Domovinskog rata, a to može zahvaliti klubu HDZ-a i njihovom načinu obrane digniteta Domovinskog rata. Goran (SDP)** Poštovani gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, uvažene kolegice i kolege. Ja u uvodu moram reći da donošenje predloženog zakona ne gledam samo kao uvođenje jednog novog odlikovanja nego to više gledam kao reguliranje jedne iznimne kategorije branitelja, dakle jednog naziva "heroj Domovinskog rata" koji kao takav će biti prepoznatljiv. U redu je reče kolega Đakić 29 odlikovanja je ustanovljeno, branitelji su ih dobili i ja vjerujem da u opisu razloga svakog od tih odlikovanja stoji određeni junački čin, stoji određeno borbeno djelovanje pa i nekakve karakterne osobine branitelja. Prema tome, nije potrebno naglašavati za svako od tih odlikovanja što je u njemu specifično. No, svi smo svjedoci da se pojam "heroj Domovinskog rata" ili ponekad čak i "junak Domovinskog rata" vrlo često upotrebljava u javnosti, upotrebljava se u medijima u prigodnim trenucima itd. ali formalno barem u onom nekakvom službenom dijelu on ne egzistira. Teško je objasniti zašto to do danas nije regulirano, dakle zašto već ranije nije pokrenuto to pitanje, prošlo nekakvu proceduru pa na kraju je bilo regulirano. Ja moram reći da prema onome što sam ja uspio iščitati i iskontaktirati da postoji i javni interes, dakle interes javnosti za to da se tako nešto ustanovi. Postoji interes udruga. Ja uvažavam kolegu Hebranga da on ima jedne podatke, no ukucate li na Internet a svi se služimo internetom pojam heroj Domovinskog rata vidjet ćete niz i blogova i očitovanja i mišljenja, i tumačenja brojnih braniteljskih udruga koje su u tim stvarima čak bih rekao nepodijeljene. Očito je da nije postojao dovoljan interes a sudeći po ovim prethodnim raspravama u vladajućoj stranci on niti danas ne postoji. Ja moram reći da nisam čuo nikakav racionalni razlog, nekakvo obrazloženje zašto on ne postoji. Doduše, pojam nacionalnosti može biti svakome poseban, dakle može biti subjektivan. Što se tiče javnosti ona je u odnosu na ovo pitanje snažno senzibilizirana. I danas kad biste pitali građane Hrvatske na ulici u običnoj anketi treba li u Hrvatskoj službeno uspostaviti kategoriju branitelja pod nazivom "heroji Domovinskog rata" i dodijeliti im odgovarajuća odlikovanja velika većina bi odgovorila potvrdno. Što se tiče branitelja okupljenih u udruge već sam rekao da ono što sam barem ja uspio iščitati i komunicirati s kolegama iz braniteljskih udruga do sada je više puta pogotovo unazad desetak godina bilo i veliki broj razgovora i veliki broj polemika i novinskih izjava, i očitovanja predstavnika koji su govorili o tome da je to nešto što je prirodno i što bi trebalo učiniti. Pa evo, primjerice sredinom prošle godine Udruga branitelja, invalida i udovica Domovinskog rata Podravke provela je telefonsku anketu u kojoj je sudjelovalo 5 stotina branitelja većinom članova udruga proisteklih iz Domovinskog rata iz petnaest hrvatskih gradova i mjesta. Anketa je pokazala da je oko 82% branitelja nezadovoljno što u Hrvatskoj nitko službeno nije proglašen junakom Domovinskog rata. Zajednica udruga hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata još je 2005. zatražila donošenje zakona o proglašenju zaslužnih hrvatskih branitelja ili heroja Domovinskog rata. Istaknuto je kako je deset godina nakon oslobodilačke akcije "Oluja" konačno vrijeme da Sabor i hrvatska javnost podrže donošenje takvoga zakona. Ukazalo se također na činjenicu da Veliki broj branitelja ima odličje iz Domovinskog rata, ali na potrebu da se iznad tih odličja, treba izdići ljude koji su stvarali hrvatsku obranu, koji su svojim iznimnim pothvatima iznijeli Domovinski rat, te posebno u tom pogledu naglasili hrvatske dragovoljce. Udruga Hrvatskih veterana Domovinskog rata u okviru svog malog pojmovnika čak daje definiciju koja kaže, da citiram, ratni junak ili heroj Domovinskog rata, pripadnik je ratne skupine i postrojbi koji je pokazao iznimno ratno umijeće, hrabrost i solidarnost, postigao izniman ratni učinak i jednodušno priznanje pripadnika svoje postrojbe. Pa čemu nešto definirati, ako ga se nakon toga ne regulira i zakonski promovira u području tih ratnih zasluga kroz dodjelu odgovarajućeg posebnoga odličja i posebne kategorije. I struka, dakle, povjesničari koji se bave, primarno bave Domovinskim ratom, suglasni su u pogledu potrebe službenog isticanja posebnih herojskih aktivnosti tijekom ratnih zbivanja i naročito aktera takvih aktivnosti, dakle, heroja Domovinskog rata. Ja moram reći, za mene je naravno neupitno treba li uvesti novi vid odlikovanja kako do sada nitko nije primio. I rekao bih i novu kategoriju branitelja a to su upravo heroji Domovinskog rata. Kriteriji o kojima smo ovdje puno toga čuli su naravno takvi da moraju, bi trebali biti vrlo strogi. Oni ne samo da bi trebali obuhvatiti nekakvu ratnu povijest, ne samo da bi trebali obuhvatiti podatke o borbenoj djelatnosti osobe koja se u takvoj jednoj, za takvo jedno odlikovanje kandidira, nego bi trebalo uključiti i karakter iste osobe koji je pokazan u tim teškim trenucima u Domovinskom ratu. Kada pogledate recimo Sjedinjene Američke Države, njihova medalja, …/Govornik se ne razumije./… medalja časnik koja je tamo iz građanskoga rata, dakle, više daje naglasak na taj odnos prema ljudima, ne toliko na isljučivo ratne sposobnosti, da ne kažemo da je na određeni način rezervirana upravo za vojnike koji su u neposrednim ratnim zbivanjima, dakle, na bojišnicama potvrđivala i svoje ratno znanje i potvrđivala i svoj iznimno, iznimno karakterno stanje u kojem su djelovali. I nekoliko stvari, ono lokalno, mi svi znamo da je o Vukovaru puno napisano, da je o Vukovaru i zbivanjima tijekom njegovoga razaranja, o ljudima koji su ratovali u Vukovaru i o herojstvu tih vukovarskih boraca, puno toga i snimljeno i da se to svakodnevno naglašava. Izdano je čitav niz materijala, dokumentarnih, promotivnih itd.. Ja ovdje imam jedan CD koji stjecajem okolnosti mi je ovdje u Zagrebu, zove se Vukovar '91. Zadnja rečenica koja daje opis ovog DVD-a kaže: "Na hrabrost i žrtvu zbog koje su branitelji Vukovara zaslužili posebno mjesto u hrvatskoj povijesti a Vukovar epitet grada heroja.!". Nema interpunkcije, pa ja sam skloniji reći grada heroja. Jer grad kao grad čine ljudi koji su u njemu ratovali, dakle u Vukovaru. Oni ljudi koji su ratovali. Prema tome, puno puta se koristi taj izraz heroj, ali ne vidimo opravdanoga razloga zbog čega se to ne bi ovakvim jednim zakonom, a ovaj zakon je dobar jer je kratak, sažet, što bi kolega Kotromanović rekao, vojnički jasan i govori o tome što treba napraviti. Mislim da ne bismo trebali ovdje biti podijeljeni. Ja ću ga iskreno i sa zadovoljstvom podržati. I moram jednu stvar reći, da mi je strašno čudna ta nekakva sumnja i u institucije društva, pa i u braniteljske udruge i sve branitelje kada govorimo o tome tko će uspostaviti kriterije, tko će odlučiti, tko će dati zeleno svjetlo ili ne znam kako je sve govoreno o tome, tko je heroj, tko nije. Branitelji to znaju, ja sam ovdje danas u raspravi čuo desetak imena za koje sam znam, i da pitate na ulici ljude, ne samo zastupnike, svi će spomenuti, generala Blagu Zadru, svi će spomenuti Marka Babića itd., itd.., pokojnog doktora Juraja Njavru itd.. Zadržati ću se dakle, na vukovarskom dijelu. Prema tome, podržavam ovaj zakon i bilo bi dobro da ga svi podržimo. Hvala lijepa. Hvala. Replika, gospodin zastupnik Zoran Vinković. Izvolite. ovdje u ovoj sabornici voditi problematiku oko toga da li će se upotrjebljavati naziv heroj ili junak, s obzirom da heroj nema nikakve veze sa onim narodnim herojima koji su također bili heroji, ali nema nikakve veze sa socijalizmom, komunizmom, itd., uostalom ovaj naziv heroj ponavlja se i u niz natpisa, u nizu i novinskih članaka, razgovora, pa i sam grad Vukovar je grad heroj. Nije nikada proglašen gradom junakom. Ali očigledno je u ovoj Sabornici potrebno i postići konsenzus kako se oko upravo ove problematike i upravo ovoga odlikovanja koje Hrvatska nema i koje Domovinski rat nema, trebalo postići konsenzus. Ali ja bih također, evo i ovom prilikom iskazao i potrebu da se konačno riješi pitanje pripadnika narodne zaštite koji još uvijek nemaju ne riješen status. Onih teklića ili kurira, kako su se zvali, ne Boška Buhe nego svih onih koji su sudjelovali, nosili pozive prilikom i naoružavanja i formiranja postrojbi, Isto tako ukazao i na problem svih onih koji su stradali i civilnih stradalnika Domovinskog rata, ali i onih radnika koji su bili u rovovima a nakon izlaska iz rovova završili na birou kao produkt tadašnje pretvorbe i privatizacije. Dakle, isključivo za ovaj naziv heroj koji je razumljiv i u svijetu i u Europi i u Hrvatskoj i koji je postao sastavni dio hrvatskog jezika. Odgovor na repliku, gospodin zastupnik Heffer. **Heffer, Goran (SDP)** Hvala lijepa kolega Vinkoviću, ja sam negdje u drugoj, trećoj rečenici rekao heroj Domovinskog rata ili junak Domovinskog rata, meni je u principu svejedno. Iako je veći dio materijala koje sam koje sam napomenuo ovdje u smislu DVD-a, u smislu članaka, u smislu literature ozbiljno tretira naziv heroj. Ne smeta mi. Ali ono na čemu ste vi dali u drugom dijelu svoje replike naglasak je pitanje konsenzusa. Ovdje je netko rekao prije mene o ovim pitanjima se ne bismo trebali sporiti, tim više što je ovo prijedlog zakona u prvom čitanju. Prema tome, možda je ovo prilika bez obzira na dosadašnje rasprave da ipak neke stvari prevladamo. Što se tiče samog naziva heroj, još samo ta opaska. Znate kad razgovarate sa braniteljima i kad razgovarate s njima o imenima. Oni su svjesni snage te riječi pa će vrlo lako izdvojiti tek par imena. Tu je mislim kolega Kotromanović na odboru rekao da je riječ o stotinjak ljudi. Da li bi to bilo stotinjak ili tek desetak, o tom potom. Ali prvi korak u smislu uspostavljanja ovakvog jednog odlikovanja i ovakve jedne kategorije definitivno treba donijeti i time i braniteljima pokazati da postoji među njima i ljudi koji oni sami ističu i da im treba dati odgovarajuću pozornost. Hvala lijepa. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. 5-minutna rasprava. Klub zastupnika HDZ-a, gospodin zastupnik Mato Bilonjić. Izvolite. Hvala lijepo, gospodine potpredsjedniče. Naime evo danas, kolegice i kolege, danas smo u raspravi čuli dosta toga i za i protiv. Mislim da nitko …/Govornik se ne razumije jednom saborskom sazivu od Domovinskog rata, od početka rata do danas da bi imao nešto protiv da hrvatski branitelji, određen dio njih imaju naziv i da dobiju spomenice heroja Domovinskog rata. Mi smo ih zvali cijelo vrijeme "naši pokojni vitezovi" i tako su nam i ostali. Jer narod koji je goloruk ustao u obranu mora imati svoje heroje, kad se znamo da ih je preko 20 tisuća dalo svoje živote. živote. No, na ovaj način jedan dan predlagati za sve poginule i nestale pa potom to smanjiti na stotinu, ne može se limitirati koliko u Republici Hrvatskoj koliko je tih ljudi i kad bi donijeli zakon koliko je heroja, svatko od vas zna u svome selu, u svojoj općini, u svom gradu, u jednoj brigadi koliko je to. Ali znate koliko je bilo naših brigada u Domovinskom ratu i koliko ih je bilo od ranih početaka pa sve do zadnje vojne operacije. Klub Hrvatske demokratske zajednice nikada se nije oglušio niti je kada glasovao nešto protiv nečega što je u korist i od interesa za Domovinski Domovinski rat i za sve naše branitelje koji su bili pa jedan dan, jedan dan. I onima koji su bili jedan dan mi smo im kazali da su bili u Domovinskom ratu. Tako isto nema ništa protiv da se kaže da je netko heroj. Samo mjerila i način da se ne povrijede na tisuće, na stotine obitelji i obitelji naših pokojnih branitelja, na koji način doći do pravih rješenja, to je kroz ovaj zakon ne da je skoro nemoguće, nego je nemoguće. Evo još jedanput na kraju, nikada nismo bili da nismo podržali naše branitelje odnosno 99, možda i 100% ovdje su branitelji, svi su branitelji, ali ne možemo prihvatiti zakon o našim ocjenama koji bi nanio još jednu dodatnu bol obiteljima onih koji bi bili izostavljeni. Hvala. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Završni osvrt, predlagatelj gospodin zastupnik Ante Kotromanović. Izvolite.

Svaki tjedan vidjeli ste na televiziji da se emitira emisija na HTV-u "Junak Domovinskog rata". I to je jedna od boljih dokumentarnih emisija koje sam ja gledao plus ono što je rađeno i snimljeno o Vukovaru, također isto kao posebnoj emisiji kada su ljudi koji su preživjeli Vukovar i ratne strahote u Vukovaru, govorili o tim događajima, tim stvarima tijekom tog vremena i tog i tog nesretnog stanja u to doba. Vidjeli ste, ti ljudi sa koliko emocija, sa koliko snage, sa koliko ljubavi govore o onom što su proživjeli, ono što su prošli također, iako je moja intencija bila u ovom zakonu isključivo na one ljude koji su poginuli, da su i oni također isto ljudi koji su najzaslužniji za stvaranje Republike Hrvatske. Ja sam pokušavao objasniti motive ne politizirajući i uopće mrzim tu riječ kad netko kaže politizacija. Svak ima pravo na svoje stavove i mišljenja pa tako bih ja trebao sada mom prijatelju Đakiću koga nema tu reći da svaka njegova riječ je politizirana. To nema smisla, pa bavimo se politikom na kraju. Imamo pravo na svoje stavove i mišljenja tako da nisam pobornik takvog načina komuniciranja i isključivanja odmah drugoga na takav način. Ja sam, kažem, mislio da je ovo humana ideja i mislim i sada. Mislim da trebamo odvojiti one koji su najzaslužniji za stvaranje Hrvatske države. Nabrojio sam nekoliko tu ljudi nažalost koji su poginuli, koji su apsolutno po svojem moralnom habitu definitivno heroji Domovinskog rata. Zašto ih danas nemamo, to je sad nekakva druga priča. Smatram da nikad nije kasno i da uvijek, u svaka doba možemo napraviti poštenu, dobru stvar prema braniteljima. Svi smo mi za branitelje, svi mi podržavamo naše branitelje naravno i tu nema nikakve dvojbe. Ja bih volio, ja apeliram ponovno na saborske zastupnike, ja sam rekao isto u uvodu da zakon nit je dobar, nit je najbolji, uvijek se može popraviti, ima amandmana. Pa Vlada stalno i često, evo danas imamo sada zakon popularno zvani zakon o navijačima, bit će prvo čitanje. će prvo čitanje. Imamo sigurne primjedbe, dobre i konkretne prijedloge koje ćemo predložiti na sam zakon. Zakon kao zakon nam treba. Ja sam očekivao da da čujem, da vidim amandman koji će poduprijeti ovaj zakon pa će reći ne valja ova stvar, idemo popraviti ovu stvar, a ne sad reći to se ne može napraviti, to nije dobro. Ja se ne slažem da bi to napravilo podjelu među branitelje. Mi potpuno jasno znamo kada, tko i u koje vrijeme je poginuo, na koji način i nažalost upravo zato što smo generalizirali stvari imamo i 500 tisuća branitelja, imamo stvari koje danas također možemo otvoriti široke rasprave. Ja još jednom molim ovdje saborske zastupnike, bez obzira kojoj političkoj opciji pripadali, da podrže prijedlog zakona, da ono što nije dobro promijenimo. Ponovno predlažem, možda ne bi bilo loše da Sabor preuzme tu inicijativu ili Vlada meni je potpuno svejedno. Kao za dan branitelja isto onako kako smo mi. Ovdje moram reći na jedan način ukrali ideju, iako to nije najbolja riječ za ovaj Sabor ali moram to reći. Ja predlažem da Sabor bude taj koji će uzeti stvar u svoje ruke, koji će definirati, koji će bolje, kvalitetnije napraviti, koji će sve naše ideje involvirati unutra i na kraju da budemo svi zadovoljni, a to je da onima ljudima koji su poginuli i koji apsolutno su zaslužili da ih vrednujemo po tim kriterijima, da im damo tu zadnju stvar, a to je moralna zadovoljština. Hvala vam puno. Hvala. Zaključujem raspravu. Glasovat ćemo kad se steknu uvjeti.